так? Прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись

Зареєстровано 229 народних депутатів. Ще раз, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, ви погано читаєте Регламент. Так, можна відкривати сесію. І я сесію оголосив відкритою.

Навіть, якби був один депутат, сесія була б відкрита, колеги. Отже, сьогодні день народження у наших колег: Євгена Сергійовича Дейдея (привітаємо з днем народження) і в Павла Олександровича Різаненка. Вітаємо з днем народження! Хочу наголосити… (Шум Колеги, є вимоги ще раз провести реєстрацію. Проведу ще раз, добре. Будь ласка, прошу всіх приготуватись до реєстрації. Прошу всіх приготуватись до реєстрації.

Отже, готові, так? Прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись для участі в засіданні. Будь ласка, реєструємося. Прошу зареєструватись. 10:07:33

Динаміка висока. Колеги, я наголошую ще раз: засідання розпочинається при будь-якій кількості народних депутатів. Але якщо є бажання, я ще раз проведу реєстрацію. Будь ласка, колеги, зайдіть в зал.

Прошу зайти всіх в зал. Будь ласка, колеги, заходимо.

Колеги, з лож поверніться в зал для реєстрації. Отже, колеги, прошу приготуватись до реєстрації і прошу зареєструватись. Реєструємося, колеги. Прошу зареєструватись. 10:10:04

Давайте, колеги, вже доб'ємо до 226. Будь ласка, запросіть всіх в зал. Прошу, секретаріат, запросіть в зал всіх народних депутатів.

Отже, колеги, запросіть, будь ласка, в зал народних депутатів. Будь ласка, заходіть в зал, вже робота починається. колонами заходять народні депутати в зал. Скоро треба буде стільчики доставляти, не буде місць. Отже, колеги, прошу приготуватись до реєстрації

Зареєстровано 229 народних депутатів. Ще раз, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. У пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени уряду на чолі з Віце-прем'єр-міністром - міністром регіонального розвитку Геннадієм Григоровичем Зубком. Привітаємо наш уряд! Вітаємо вас, колеги! І до виступу від Кабінету Міністрів запрошую Геннадія Григоровича Зубка. Будь ласка. Шановні народні депутати, я хочу в першу чергу привітати найвідповідальніших депутатів Верховної Ради, які зараз присутні тут в залі, і привітати найвідповідальніших сьогодні українців, які нас дивляться сьогодні по телебаченню україномовному, нашому державному і недержавному телебаченню. Зараз я просто хотів би декілька анонсів зробити і сказати, що я зроблю сьогодні, під час свого виступу, невеличку провокацію. Тому я думаю, що, ви уважно слухайте, дивіться, але ви будете мати можливість першими побачити, яку ми бачимо нашу європейську незалежну Україну в майбутньому. зараз я хотів би почати свій виступ саме з тієї подяки, з якою я хотів би звернутися до саме цього скликання Верховної Ради, яка приймала такі важливі закони для України, приймала ті реформи, які сьогодні вже працюють, які сьогодні дають результат, в якій системі сьогодні працюють і живуть наші українці і в якому вони можуть абсолютно складати свою стратегію розвитку, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Я хочу просто сказати, що ця Верховна Рада приймала реформи і закони, які дозволяють нам сьогодні управляти майбутнім нашої держави. І декілька слів скажу саме про реформу децентралізації, тому що я вважаю, що це саме та реформа, яка змінює докорінно систему менеджменту в країні. Саме переходить від управління централізованої радянської системи, яка існувала 25 років саме в нашій незалежній Україні, переводить нашу Україну саме до імплементації європейських стандартів в управлінні: це демократичність, це субсидіарність влади і це відповідальність влади. Зараз я б хотів би, щоб включили, я не буду сьогодні показувати великі презентації, як я завжди вам показую, але я б хотів би показати три слайди. І три слайди, які вам конкретно покажуть, в якій системі сьогодні живуть наші 913 громад, 924 вже після 30 червня, після останніх виборів, коли додатково 66 об'єднаних громад пішли на вибори. От сьогодні 924 громади, які створені на липень місяць і які сьогодні вже мають можливість практично працювати в новій системі менеджменту. А це означає, що вони мають фінанси, вони мають ресурс, вони мають можливість складати свою стратегію, вони мають можливість управляти своїм майбутнім. Саме головне, що б я хотів би ще раз зазначити, що саме в такій системі вже живуть 70 відсотків українців. Це українці, які проживають як в об'єднаних територіальних громадах, так і в містах обласного значення, так і в обласних центрах. Це та система менеджменту, яка працює на всій європейській частині світу. І я би хотів би ще раз зазначити, що для нас дуже важливо, що саме в цій системі працюють всі секторальні реформи: реформа освіти, реформа охорони здоров'я в первинці, реформа, яка дозволяє складати нові адміністративні послуги; реформа, яка складає новий соціальний захист; реформа, яка дозволяє подивитися в майбутнє незалежної європейської України. Наступний слайд я хотів би показати. Будь ласка, включіть. Зеленим – це саме ті громади, які є абсолютно спроможними і які на сьогоднішній день вже мають можливість не отримувати базової дотації, а які віддають реверсні дотації. А синім були ті громади, які створені, які працюють, які мають прямі бюджетні відносини і які мають можливість планувати безпосередньо своє життя. Також я хочу сказати, що безпосередньо… Я думаю, що у вас буде можливість задати запитання, я відповім на всі питання. На всі питання, до глибини останньої громади і до останнього управлінця, які сьогодні працюють. що сьогодні саме викликає реформа децентралізації живий інтерес. І хотів би декілька слів сказати, що я хотів би ще раз подякувати нашим народним депутатам, які долучилися до прийняття дуже важливих законів і склали свого часу коаліцію. Це фракція БПП, це фракція "Народний фронт", це фракція Радикальної партії, це фракція "Самопомочі", це фракція "Батьківщини". Раніше воно, так сказати, переформатувалося. Але я дякую позафракційним депутатам, які підтримали цю реформу і також за неї голосували. Я хотів би, знаєте, ще один момент, зупинитися, переходячи до перспективних планів. На жаль, на жаль, я не побачив в майбутніх списках політичних партій, які балотуються сьогодні до парламенту і які практично є в прохідній частині голів об'єднаних територіальних громад. що безпосередньо, що це саме це ті нові обличчя, за які повинна боротися кожна політична партія. Це саме ті люди, які точно знають, як створювати умови, як управляти громадою, як вирішувати питання і як здобувати довіру людей на місцях. І я думаю, що саме під час наступних парламентських виборів буде боротьба саме за тих людей, які сьогодні є головами об'єднаних громад. А можливо, і голови об'єднаних громад складуть свою політичну силу, яка піде до парламенту, яка добуде довіру у українців і яка зможе проводити, підтримувати і розвивати майбутнє України. Тому ще раз хотів би сказати, ми не зупиняємося, ми хотіли би, я не можу зараз ні за кого агітувати, але я хотів би звернутися до виборців і сказати: якщо ви бачите у себе на округах голову об'єднаної громади, який сьогодні, яка сьогодні балотується до Верховної Ради, будь ласка, підтримайте, бо це люди, які точно знають як управляти громадою і як в майбутньому управляти державою. Також я хотів би сказати, що ми не зупиняємося, я і моя команда, яка включає не тільки наших спеціалістів і професіоналів з міністерства, а і наших українських експертів, наших міжнародних експертів, наших депутатів, які зараз знаходяться тут, в залі, нашого профільного комітету. хочу окремо подякувати профільному комітету за ту наполегливу роботу, яка проводилась, якою підтримували закони і завдяки енергії якої приймалися ці закони. Але ми з наступного тижня починаємо консультації з кожною політичною силою, яка виявить бажання щодо реформи децентралізації, її стану, її викликів, її майбутньої маршрутної карти, і що саме потрібно буде зробити в майбутньому парламенту для того, щоб приймати ті рішення, які дозволять не тільки завершити процес об'єднання, а і говорити про секторальні реформи, про процес передачі повноважень, про зміни до Конституції, про прийняття Закону про службу в органах місцевого самоврядування, про новий адміністративно-територіальний устрій і про нову систему координат, яка дозволить управляти в майбутньому європейською Україною. Тому запрошуємо всі політичні сили з наступного тижня подавати заявки. Ми готові зустрічатися, переконувати, доводити і, саме головне, очікувати, що в майбутньому парламенті в новій коаліційній угоді буде складена саме та маршрутна карта, яка дозволить зробити реформу децентралізації абсолютно європейської європейської моделі і довести її не тільки успішність в Україні, а й довести її в світі. Тому що сьогодні саме реформа децентралізації має свою особливу українську модель, залучивши найкращий досвід європейських країн: Естонія – це електронне врядування, Швеція – це бюджетування, Франція – це державне управління і служба в органах місцевого самоврядування, Польща – це адміністративно-територіальний устрій, Німеччина – це енергоефективність і залучення планування територій громад. І я можу по конкретній кожній країні говорити про те, який досвід вона вкладає саме в українську модель реформи децентралізації. Але ще раз хотів би повернутися до складу цього парламенту і подивитися, що в перспективних планах на сьогоднішній день вже є практично 82 відсотки території України, які покриті перспективними планами, і це означає, що Україна давно готова переходити від добровільного об'єднання до завершення цієї реформи і в 20-му році, до можливості проведення місцевих виборів, поставити крапку в об'єднанні, дати можливість обрати голів об'єднаних громад, сформувати базовий регіональний рівень, субрегіональний рівень, і таким чином вивести Україну саме на ту орбіту європейських держав, яка формує своє майбутнє. Ще один момент. Хотів би зупинитися і сказати, що ті закони, які вносилися нашою командою в парламент у 2015 році щодо добровільного об'єднання громад, щодо міжмуніципального співробітництва, щодо приєднання громад, щодо перерозподілу повноважень, щодо можливості спрямування фінансів на місцевий рівень, щодо підсилення безпосередньо повноважень і можливості управління, також дають свій результат. Я можу повідомити, що за два квартали 2019 року місцеві бюджети знову зросли і вже на сьогоднішній день складають 139 мільярдів гривень, за цей поточний період. Це означає, що ми абсолютно можемо вийти на рівень 290 мільярдів бюджетів місцевих громад на кінець цього року, і це буде по відношенню до минулого року, коли це складало 234 мільярди, показати абсолютний рекорд за всі часи існування України. Ще раз хотів би зупинитися в тому, що сьогодні саме це скликання Верховної Ради, приймаючи дуже важливі закони по децентралізації, на жаль, не змогла також прийняти ті закони, які нам дуже важливі і це Закон про службу в органах місцевого самоврядування, це Закон про адміністративно-територіальний устрій, про засади його, це Закон про передачу повноважень місцевому самоврядуванню (щодо розпорядження земельними ресурсами), це можливість залучення інвестицій, це можливість розвитку. І саме головне, якщо ми перерахуємо всі ті можливості, які ми бачимо в місцевому самоврядуванні, то я можу сказати, що вони працюють разом з секторальними реформами тільки на одну ціль - це ціль, яка називається "людський розвиток", це ціль, яка дозволяє побудувати абсолютно якісні умови для human human development в Україні, щоб це чули і наші європейські партнери, щоб людина могла мати справжню, якісну освіту, мати якісні медичні послуги, мати якісне адміністративні послуги, мати соціальний захист і, саме головне, користуватися тою інфраструктурою, яка дозволяє їй подивитися на європейські стандарти. Ми разом з нашою великою командою відпрацювали зараз нові стандарти і по центрам безпеки, і по новому освітньому простору, і по новим дитячим садкам, і по первинним медичним закладам (амбулаторіям), і по напрямку адміністративних центрів, які сьогодні вже точно мають стандарти, які можуть надавати якісні послуги, і вже не будуть називати в майбутньому, коли в сільраді стоїть стіл, комп'ютер - і це називається саме адміністративний центр. Тому я думаю, що саме ці стандарти, саме за цей час які розроблені, вони будуть в майбутньому імплементуватися в громадах. А я можу повідомити, що за ці 5 років практично імплементовувано по напрямку освіти, охорони здоров'я, інфраструктури, в житлово-комунальному господарстві, напрямках різних адміністративних послуг і соціальних послуг понад 8 тисяч проектів. Це саме та матеріалізація, яка дає сьогодні в громадах показати безпосередньо ту можливість для місцевого самоврядування. Що ще б я хотів би сказати і повернутися до тої невеличкої провокації, яку я оголошував на початку свого виступу. Ви бачите зараз перспективні плани, але я хотів би показати вперше саме ту модель нашої ідеальної європейської України, яку ми хотіли би бачити в майбутньому. Саме ця система менеджменту, саме ця система адміністративно-територіального устрою дасть можливість сформувати базовий рівень громад. В перспективному, в оптимістичному напрямку ми бачимо їх спроможних, могутніх понад 1400. Ми бачимо новий субрегіональний рівень, який дозволяє сказати про те, що саме на субрегіональному рівні ми зможемо збільшити, тільки збільшити території і кількість людей, проживаючих в районах, які по європейським стандартам NUTS-3 можуть налічувати більше ніж 150 тисяч людей, де ми можемо сформувати якісні, потужні команди, які можуть займатися саме координацією, управлінням і тими повноваженнями, які делегує держава на субрегіональному рівні, і ми бачимо, що це кількість 92 райони, і 10 районів, які знаходяться, на жаль, на тимчасово окупованій території і на території Криму. Ми також не забуваємо про наші тимчасово окуповані території і наш Крим. І я думаю, що саме ця система адміністративно-територіального устрою, яка дозволить сформувати систему якісного менеджменту, дозволить Україні наблизитися до стандартів європейських держав, а це означає-до стандартів людського розвитку, до стандартів якісних послуг, до стандартів якісних тих секторальних реформ, які сьогодні проводяться в Україні. ще раз хотів би наголосити, що ця система дасть можливість не тільки якісно побудувати модель управління, вона ще дасть можливість говорити про те, що саме ті кошти, які сьогодні спрямовуються на 465 районів, вони дадуть можливість якісно залучити персонал компетентний, кваліфікований, і які будуть працювати на субрегіональному рівні і виконувати завдання. ця реформа потребує не просто прийняття в майбутньому законів нової каденції Верховної Ради, а потребує і змін до Конституції. Ще раз наголошую, всього 5 сторінок, всього 9 статей Конституції, всього 133 кілобайти інформації в електронному вигляді може докорінно змінити ситуацію України і безповоротно направити Україну до Європейського Союзу і до системи колективної безпеки, яка чекає нас саме в європейському просторі.

я хочу розповісти наступний порядок нашої роботи. Після цього будуть запитання від фракцій – 25 хвилин, потім від депутатів – 20 хвилин. Хочу наголосити, що була вчора подана Постанова про зупинку Виборчого кодексу, ми маємо її розглянути. Я рахую, це займе теж хвилин двадцять. Потім зачитування запитів, і о першій годині – закриття

Дякую. Дякую, пане Шурма, дякую за підтримку. І ще раз хотів би сказати, що саме це скликання Верховної Ради дало ще одну можливість – це прийняття вчора Виборчого кодексу – для того, щоби в майбутньому ми могли залучити до Верховної Ради найкращих представників місцевого самоврядування, найкращих голів громад, найкращих людей, які точно знають, яким чином працювати з українцями, яким чино їх переконувати. І саме головне ключове слово – яким чином отримати довіру у наших українських громадян, бо саме боротьба за довіру зараз перебуває під час виборчих перегонів, які сьогодні є до 21 липня в Україні. І ще раз, ще раз наголошую, що саме дві реформи – децентралізації і енергоефективності – завдяки саме цьому скликанню набули нового значення і імплементують Україну до Енергетичного Співтовариства європейських країн, до саме демократичних принципів управління. І скажу ще одне. Я б хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам. Чому? Тому що саме ці дві реформи змогли скоординувати і сконцентрувати дві потужні координаційних ради з наших міжнародних партнерів, які з нами працюють поряд. І тут окремо я хотів би подякувати і всім країнам, урядам всіх європейських країн, які долучилися. Хочу повідомити дуже добру новину про те, що Європейський Союз далі буде продовжувати і підтримувати реформу децентралізації. На цьому тижні було проведено євросаміт 21-й Україна - ЄС, на якому було підписано додаткова угода з Європейським Союзом на другу фазу проекту U-LEAD, і таким чином ми маємо потужну підтримку і ще не тільки на словах, а і на продовженні цього проекту. І я думаю, що безпосередньо потрібно подякувати кожній країні, яка сьогодні передає Україні досвід. Тому окремо проектам DOBRE, DESPRO, U-LEAD, GIZ, то есть практично багатьом. Ну і всім країнам, не тільки європейським, тому що сьогодні і Німеччина, і Франція, і Швеція, і Польща, і Німеччина, і Словакія, і Іспанія, і Естонія, займаються підтримкою, Сполучені Штати, Канада. До речі, я хотів би сказати? наші голови громад, які тільки що повернулися з Канади з українського форуму по економіці, саме який перебував в Торонто, були дуже здивовані, що саме в Канаді немає стільки повноважень у місцевого самоврядування, які сьогодні мають громади. І вони приїхали і сказали: "Слухайте, як у нас добре, у нас набагато більше повноважень, набагато більше можливостей". І, я сподіваюсь, що набагато і більше відповідальності. Тому ще раз хотів би подякувати, пане Голово, вам (він пішов), народні депутати. І хочу сказати, що ми сподіваємося, що в майбутньому скликанні саме ця реформа вона буде пріоритетом. І скажу відверто, і ті, хто сьогодні її палко підтримують, і ті, хто її підтримують або ще тільки розгортають свою діяльність, я точно хотів би, щоб вони в коаліційній угоді майбутнього парламенту склали дійсно класну маршрутну карту для цієї реформи. Ще раз дякую. І до наступної зустрічі. Дякуємо, шановний пане Геннадію. І дозвольте також від імені українського парламенту і всіх фракцій подякувати вам за дуже серйозну співпрацю з парламентом і за вашу особисту велику відданість реформі децентралізації. Під час всіх поїдок до регіонів ми чули від наших колег в колег в регіонах, що фронтменом цих реформ багато в чому був наш шановний колега Геннадій Зубко. І ми пишаємось тим, що працювали з вами в одній команді. Друзі, дуже дякуємо. Друзі, я прошу зараз записатися на запитання від фракцій і груп. Позафракційні потім, потім, пане Береза. Друзі, будь ласка, перше запитання від пана Шахова, який представляє "Волю народу". Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні міністри, я вже не знаю, до кого звертатися. Знову шахтарі залишилися і під землею, і без заробітних плат. Знову матері з дітьми будуть брати в магазинах в борг продукти харчування в амбарні книги на День шахтаря. Діти не зможуть поздоровити своїх батьків. Літні канікули - діти не їдуть в табори. Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться, знущання українських шахтарів, які дають на-гора вугілля і дають нам цю електроенергію? По-друге, вчора повернувся з округу. Скажіть, будь ласка, я звертався до вас неодноразово по дорозі Зоринівка. Три сьогодні села, і село повністю Мілове знаходиться без води, без доріг. Треба об'їжджати по полях, по чорноземам. Не доїжджає пожежна машина, не доїжджає швидка, люди помирають в своїх селам, і нема до кого достукатися. Скільки ця вакханалія буде продовжуватися? Я звертався неодноразово, щоб відкрили ту дорогу. Скажіть, будь ласка, кому вона заважала - 400 метрів, а тепер людям треба об'їжджати 200 кілометрів, щоб доїхати до своїх рідних і батьків, щоб доїхати на могили своїх рідних? Дякую. Сергіій Шахов, політична сила "Наш край". ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Геннадію. 10:35:08 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати, в першу чергу я хотів би подякувати народним депутатам, які приймали участь в бюджетному комітеті в цю середу і прийняли те рішення, яке дуже важливе для українських шахтарів. Скажу, що і ми прийняли в цьому участь. Тому що, на жаль, кошти з державного бюджету, які повинні були йти на громадський бюджет і фонд регіонального розвитку, 500 мільйонів, були направлені на зарплату шахтарів. Я скажу, що це питання оперативне. Але нам потрібно думати в наступному скликанні і парламенті щодо докорінної зміни підходу до вугільної галузі і до питання безпеки, і питання формування роботи роботи державних шахт, і питання приватизації, і питання оптимізації цих шахт. Тому що та історія, яка сьогодні перебуває з постійною дотацією, з постійною затримкою виплат заробітних плат, вона нікого не влаштовує: ні державу, ні шахтарів, ні місцеве самоврядування. Те, що стосується саме медичної послуги в сільських територіях. Ви знаєте, що безпосередньо саме нашим урядом було розпочато реформу сільської медицини. Вона була ініційована саме цим скликанням Верховної Ради, які підтримали Закон Петра Порошенка – Президента України щодо розвитку сільської медицини. І саме сьогодні вже 517 амбулаторій, які по новим стандартам, які дають можливість забезпечити якісним медичним обладнанням щодо передачі даних до районного центру і обласного центру, розпочалось в Україні. Таких амбулаторій повинно бути 4 Півтори тисячі амбулаторій вже забезпечені обладнанням. І я думаю, що безпосередньо, крім того, що ми повинні рухатись і по відновленню інфраструктури місцевих доріг, а ви знаєте, що вони знаходяться в такому дуже дуже поганому стані не один рік, а практично весь час незалежності. І я думаю, що безпосередньо і майбутній уряд, і майбутній склад Верховної Ради продовжить таку важливу реформу, яка дає можливість сьогодні виплачувати… …виплачувати гідну заробітну плату нашим сімейним лікарям, створити інфраструктуру, де можна в якісних умовах і в умовах енергоефективності, і в умовах водопостачання, водовідведення надавати послуги, мати якісне обладнання, мати якісний транспорт, який дає можливість об'їхати амбулаторну дільницю і доїхати до всіх населених пунктів, які входять до дільниці, і таким чином створити нову базову систему, яка дозволить наблизити послугу до людей. Дякую за увагу. Доброго дня! Сьогодні всі всім дякують, тож і я подякую і вам, Геннадію Григоровичу, за ту велику роботу, яку ви робили по частині децентралізації. І, дійсно, в співпраці з нашою фракцією, з Альоною Бабак дуже багато законопроектів і важливих ініціативи було зреалізовано. Заодно також подякую Прем'єр-міністру України, хоч його і немає, за те, що він все ж таки під великим нашим тиском, але ухвалив рішення про розподіл ДФС на податкову і митницю як органи з кардинально різними функціями. І наразі ця реформа відбувається, створюють нові податкова і митна служби. І ось що я хотіла би сказати до очільників Мінфіну, яких я теж, до речі, в залі сьогодні не бачу. Що зараз відбувається після поїздки Президента по митницям західного регіону? Звільнені, відсторонені керівники митниць. Але ж кого Державна фіскальна служба стара призначила на ці посади? Таких своїх старих, "перевірених" (у лапках) кадрів, працівників центрального апарату. Я вимагаю від уряду, поки він ще виконує функції уряду, переглянути це рішення… Будь ласка, 30 секунд, по призначенню своїх старих перевірених кадрів на цій митниці. А також, окрім начальників митниць, потрібно уважно придивитися до їх заступників, тому що там і заступники також виконували певні доручення не зовсім законні, і до керівників митних постів. Давайте ж робити реформу повністю, а не точково. Дякую. Дякую, шановна народна депутатка пані Острікова, за ту, в принципі, інформацію, яку ви надаєте. Єдине, що я хотів би сказати, що, з іншого боку, я тут окремо хочу подякувати міністру фінансів Оксані Маркаровій, яка, дійсно, добилася того, щоб, по-перше, ці повноваження були розподілені. Сьогодні ми маємо окремо Державну фіскальну службу і митну службу. Ми очікуємо від нових керівників прийняття важливих рішень. І хочу сказати, що саме з Міністерством фінансів нам вдалося сьогодні відкрити бюджети, нам, я думаю, ще вдасться в тому, щоб дати можливість місцевому самоврядуванню подивитися на відкриту систему, а хто дійсно з підприємств скільки сплачує до місцевих бюджетів. І це дасть можливість підтримувати ті підприємства, які дійсно сплачують в повному обсязі податки, які не ховаються за несплатою акцизів або інших податків, які йдуть до місцевих бюджетів. Але роботи, дійсно, ще багато. Я абсолютно з вами згоден в тому, що сьогодні стара система, яка ще, має вплив на призначення кадрових рішень. І ви бачили, що у нас відбувається, коли звільняються з одного місця, а потім він з'являється чомусь на волинській митниці, а потім виконує обов'язки, потім йде на лікарняний. І система має дійсно свій опір. І тут я можу сказати тільки одне, що сьогодні міністр фінансів Оксана Маркарова, новий керівник служби державної фіскальної пан Верланов, Нефьодов, вони саме займаються тим, щоб і в тому числі займатися кадровими рішеннями. Єдине, що на це потрібно трошки часу. І я думаю, що та робота, яка сьогодні показала, митної служби, недовиконання державного бюджету за І півріччя практично на 7 мільярдів, нікого не влаштовує. Тому дякую за це запитання. І я думаю, що ми його ще оформимо як депутатський запит до Кабінету Міністрів. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступне запитання - Олег Ляшко від фракції Радикальної партії. Прошу вас. 10:41:45 ЛЯШКО О.В. За це скликання парламенту я багато разів задавав питання уряду. Сьогодні, очевидно, останнє питання цьому уряду в цій Верховній Раді. В новій Верховній Раді ми так само будемо вимагати від уряду, щоб вони не грабували людей, щоб було нормальне життя. І тому у мене традиційне до вас питання: ребята, коли ви зробите, щоб для людей були доступні тарифи? Невже ви не бачите, що та політика ціноутворення в комунальному секторі привела до поразки? 70 мільярдів гривень заборгованість по комуналці, кожна третя сім'я в Україні не може заплатити за комуналку. Порядок надання субсидій, які ви вигадали, дітей треба виписувати з хати, щоб отримати ту субсидію. Люди фактично не мають інвестицій в енергомодернізацію, в оновлення основних фондів житлово-комунального господарства. Невже ви не розумієте, що сліпе виконання вимог Міжнародного валютного фонду – це дорога до колапсу? Коли ви нарешті почнете проводити ту політику, яка дає можливість для розвитку, для модернізації і щоб люди… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу вашу відповідь. послідовну підтримку реформи децентралізації і реформи енергоефективності, яка є частиною складовою для того, щоб зменшити вплив від постачання газу до України. І саме це питання - воно равно як питанню незалежності, енергонезалежності і саме енергоефективності. Я можу розділити вашу турботу про наших громадян, які дійсно на сьогоднішній день несуть великий тягар тих тарифів, які пов'язані з провадженням Закону про ринок газу. Я можу сказати, що величезний тягар якраз впав на середній і малий бізнес, на тих громадян, які отримають достатню заробітну плату, які на сьогоднішній день відповідально сплачують свої комунальні послуги, і скажу відверто, вони дійсно сплачують 97 відсотків своїх тарифів. І саме для цих громадян, я можу сказати, що держава рухається в тому, щоб, запровадивши і "теплі" кредити, і Фонд енергоефективності, і можливості підтримки 50-70 які на сьогоднішній день даються не тільки державою, і дякуючи Верховній Раді, в тому числі Радикальній партії, яка приймала ці рішення щодо фінансування таких грантів, також долучилися до цього і наші міжнародні партнери, які сьогодні понад 3 мільярда гривень дали в мультидонорський фонд, які будуть співфінансувати безпосередньо впровадження енергоефективності в багатоповерховому секторі. Тому що саме там є вплив найбільше монопольних комунальних підприємств, які постачають З іншого боку, ми сьогодні не зупиняємося на те, щоб перевірити всі комунальні підприємства, які надають послуги з теплопостачання, щодо їх власників, щодо їх власності, де вони зареєстровані, в яких офшорах, щодо виводу незаконно грошей з компаній, а не оплати газу за отриманий газ від "Нафтогазу", щодо невиконання 217 Постанови. І саме в цьому напрямку сьогодні уряд проводить роботу. З іншого боку, ми також розуміємо, що сьогодні систему субсидій потрібно вдосконалювати і потрібно дивитися саме там, де є дійсно родини, які потребують державної допомоги, але, на жаль, по тим чи іншим причинам, вони її не отримали. І тут питання дійсно до нового опалювального періоду передивитися і ще раз подивитися, що ми можемо зробити. З іншого боку, я вам скажу, що нам потрібно, щоби працювала економіка. І тут ми також разом з Радикальною партією говорили про те, що відновлюючи українську економіку, ми можемо зробити тільки одне – це підвищити дохід наших громадян, ЗУБКО Г.Г. … який дозволить вийти із енергетичної бідності. І останнє, що я хочу сказати, що ми бачимо тільки один шлях до зменшення тарифів – це зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів. Тоді ми будемо залежати не від вартості газу, а від кількості, скільки ми його споживаємо. І тому я думаю, що саме та співпраця, яка була в цієї каденції, дозволить майбутньому парламенту побудувати належну маршрутну карту щодо виконання тих завдань, про які ви говорили. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Дякуємо і Радикальній партії за її активність. І, звичайно, ми дякуємо пану Зубку. І зараз, будь ласка, фракція "Народний фронт". Запитання від фракції пані Кацер-Бучковська задасть. Прошу. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, представники уряду! В першу чергу, дуже корисно чути дискусії про тарифи на газ. І ми можемо дискутувати по тарифах в тому випадку, коли в нас цей газ є. Із 2014 року ми послідовно боролися за енергетичну незалежність держави і робили все для того, щоби українці могли отримувати український газ, газ по реверсу. І сьогодні фактично Україна є енергетично незалежною. Але дуже багато кроків ще потрібно зробити попереду. І минулого тижня ми затвердили переможців на інвестиції в український видобуток газу. І сьогодні у мене прохання до уряду почати підписання контрактів з інвесторами, які принесуть в економіку більше 1,5 мільярда доларів США за перших 5 років і також забезпечать Україну українським газом в перспективі 2-3 років. Також дуже важливо закупити газ на зимовий період. І також подумати про те, яким чином поставляти в Україну "Еленджі" і робити Україну ще більш енергетично незалежною. Так-так, будь ласка, пане Кацер-Бучковська, і пані Войціцькій, яка також приймає активну участь, і пану Домбровському, який очолює комітет, і всім іншим, які долучаються до дуже непростої реформи, яким чином зробити нашу країну енергонезалежною. Країну енергонезалежною можна зробити тоді, коли будуть працювати ринкові умови, і в напрямку ринку електроенергії, і ринку газу, і можливості купувати його, які можуть дозволяти диверсифікувати поставки газу з європейських країн. Я ще раз хотів би наголосити, що для цього потрібно зробити ще багато кроків. І ті кроки, які сьогодні також робляться урядом, які відпрацьовуються народними депутатами, які дозволяють дійсно залучити інвестиції сьогодні і до видобутку українського газу, і які дозволяють долучити Україну до диверсифікації поставок природнього газу, "Еленджі" газу, вони дуже важливі. Але, з іншого боку, хочу сказати, що нам дуже важливо все-таки приймати рішення по анбандлігу компанії НАК "Нафтогаз". Те, що нам, дійсно потрібно для того, щоби диверсифікувати і дати можливість працювати на цьому ринку саме тим компаніям, які можуть поставляти газ, нам потрібно зробити подальші кроки в монетизації субсидій для того, щоби безпосередньо могли виходити і конкурувати за ціни для населення безпосередньо ті компанії, які мають можливість зайти на ринок. І останнім хочу сказати, що нас чекає дуже непроста дискусія, дуже непрості переговори щодо транзиту газу по території України. Я думаю, що безпосередньо тут і компанія НАК "Нафтогаз," і депутати, які долучаються, і Міністерство палива і енергетики працюють. Я думаю, що окремо ви можете підготувати запит і всю інформацію додатково з цього приводу отримати. Дякую за це запитання. Дякую вам. І, будь ласка, від фракція "Блок Петра Порошенка" Оксана Юринець. Ваше запитання. Оксана Юринець, 117 виборчий округ, місто Львів. Шановний пане віце-прем'єр-міністр я хочу так само, як і всі мої колеги, подякувати за роботу, яка була впродовж останніх цих років. Але знаючи, що ми, напевно, вже підемо сьогодні, а ви ще будете залишатися до формування наступного уряду і активно працювати, і знаю, що за підсумками півріччя я хочу задати запитання, або навіть таке прохання, щодо підтримки, власне, конкретно те, що стосується людей, те що стосується безпосередньо мого міста, а це реконструкція стадіону стадіону університету імені Івана Франка. Це дуже важливо розвивати спортивну інфраструктуру, бо саме завдяки колективним видам спорту ми будемо мати можливість вчити нашу молодь сьогодні і бути більш активною, і змагатися на, власне, спортивних майданчиках, на стадіонах, а не десь в інших місцях. Тому я би дуже просила, можливо, дуже просте питання, але яке привертає увагу і дуже близьке до людей. Тому візьміть, будь ласка, під контроль, знаючи, що наступних два місяці буде активної роботи, тому прошу вас дуже звернути увагу, сприяти тому, щоб це було втілено. І знаю, що спільно разом, спільною… ГОЛОВУЮЧИЙ. бажання змінювати країну, нам все вдасться. Тому успіху і щирої, плідної праці далі на майбутнє! Дякую. Дякую за це запитання і вам, пані Юринець, за ту активну позицію, якою ви підтримуєте не тільки Львівський університет імені Франка, і взагалі за активну позицію, яка дозволяє нам сьогодні говорити про те, що саме напрямку спортивної інфраструктури дійсно зроблені великі зрушення. Саме цим парламентом приймалося дуже багато рішень по підтримці інфраструктури спортивної. і з ректором нашого Львівського університету, до речі, дуже багато випускників сьогодні присутні і в залі, і в цій каденції. І я думаю, що в великій кількості сьогодні бізнесу працюють ті успішні люди, які закінчували у свій час Львівський університет. І саме ректор, його активна позиція, ваша активна позиція дозволять нам довести цей проект до кінця. Але, з іншого боку, хочу сказати, що саме цим парламентом приймалося рішення, яке дозволило практично відновити, реконструювати і побудувати 47 масштабних масштабних стадіонів, понад півтори тисячі дитячих міні-футбольних полів, яким сьогодні дають можливість подивитися на перемогу нашої збірної U-20 в чемпіонаті світу. І це саме той приклад, коли, об'єднуючи Верховну Раду, уряд, місцеве самоврядування, ми зможемо створити ту інфраструктуру, яка дозволить дітям говорити на одній мові, грати в один футбол і перемагати не тільки на U-20, а й перемагати вже в дорослих чемпіонатах світу. І хочу ще раз подякувати вам і сказати, що це стало завдяки, можливо, саме вам. Я можу сказати, що тільки в Донецькій області за цей час побудовано стільки футбольних майданчиків, скільки в Україні не було побудовано за весь час незалежності. І саме вашим рішенням, вашій наполегливості, вашій активності, вашій креативності і позитивності сьогодні дозволяє рухатися по розвитку місцевого самоврядування і розвитку спортивної інфраструктури місцевого самоврядування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, Ігор Шурма, один з найактивніших наших теж депутатів від "Опозиційного блоку". Будь ласка, запитання. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні урядовці, як би ми не хотіли, сьогодні останній день нашої співпраці, а в цивільному житті кажуть, що взагалі-то про покійників зле говорити не можна: або добре, або ніяк. Враховуючи нові люстраційні ініціативи і ваше майбутнє, я вам хочу сказати одну річ: ви станете простими громадянами України, ви подивитесь на свої реформи, підете в поліклініку, підете в школу, будете пенсіонерами, будете платити за газ і за світло, будете їздити по дорогах - і ви оціните результат своєї роботи. Я вам хочу… щоб вам в житті не настав "повний Супрун", то я вам мушу сказати одну таку річ: пильнуйте своє здоров'я. І я вам бажаю, ви знаєте, залишатися в житті людьми і вміти дивитися їм в очі. Персонально хочу все-таки, не дивлячись ні на що, подякувати Володимиру Борисовичу Гройсману щиро, тому що є речі, які він робив добре, і я особисто йому дякую. Відповіді не потрібно. Не наробіть … Будь ласка, завершити 15 секунд. ШУРМА І.М. Я вас закликаю як державний службовець з 22-річним стажем, ви знаєте, що у вас, цікаве буде майбутнє. В останні дні завжди є спокуса щось зробити не так. Не наробіть дурниць, щоб вас потім не тягали силові структури і не було проблем з НАЗК. А взагалі... Дякую. Будь ласка, відповіді, я би все-таки закликала колег, ну, не вживати якісь там такі слова, як "трупи", по відношенню до наших колег. Це перше. А, по-друге, наскільки ми зрозуміли з заяви, то, пан Ігор, під люстрацію і ви потрапляєте. Будь ласка, відповідь, відповідь. 10:55:27 ЗУБКО Г.Г. Пане народний депутат! Ще раз, панове народні депутати, хочу повідомити, що в нас є по Конституції України безперервність влади. І якщо хтось думає піти з завтрашнього дня з народних депутатів у відпустку, то я вас хочу трошки розчарувати: ви будете продовжувати свої повноваження до прийняття в цьому залі нового скликання народними депутатами. І безпосередня співпраця, співпраця і уряду, і вашого скликання буде продовжуватися до того часу, як тут не буде прийнята присяга. Це перше. Друге. Я можу сказати, що сьогодні у нас в Україні є понад 32 тисячі, да, сімейних лікарів, 24 тисячі сімейних лікарів – це педіатри, терапевти, це сімейні лікарі. Я пропоную кожному з вас обрати свого сімейного лікаря, як я зробив це сам, побачити його, подивитися на нього – і, нарешті, вже складати свою маршрутну карту, яким чином проходити, можливо, диспансеризацію, або, можливо, обстеження, або, можливо, там якусь медичну консультацію. Я хочу сказати про те, що ми як громадяни користуємося кожного дня дорогами, ми як громадяни користуємося кожного дня послугами торгових мереж, і кожного дня також буваємо простими громадянами, які відвідують і музеї, і театри, і заклади культури, і також бачать життя не тільки з високих там кабінетів міністрів. саме наша співпраця дає можливість говорити про те, що люстрацію, дійсно, можливо зробити до будь-якої людини і прийняти в цьому залі будь-яке рішення, але люстрацію неможливо зробити для тих реформ, які були розпочаті з 2014 року, які важко проводилися, приймалися, але сьогодні так палко підтримуються громадянами України. І тому я думаю, що безпосередньо потрібно дивитися не на життя кожного чиновника, а потрібно дивитися на перспективу майбутню європейської України. Дякую вам за увагу. Дякую за коректність, шановний колего. І зараз слово надається задати запитання від фракції "Батьківщина" пану нашому колезі Рябчину. Будь ласка, пане Олексій. 10:57:44 РЯБЧИН О.М. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Вітаю всіх з завершенням каденції цієї Верховної Ради. І хочу передати слово найкращій захисниці підприємництва пані Олександрі Володимирівні Кужель. Дякую. Шановний уряд, ви, дійсно, підете в люди, але не так, як ви сказали, що ви відчуваєте, як люди. У вас різний фінансовий стан з людьми, і коли люди отримують 1300-3200, а такий, як у вас Коболєв, отримує 200 мільйонів на місяць, то ви не їздите цими дорогами, а ви літаєте на вертольотах. Пан Зубко, єдина проблема, чого зробили 25 відсотків всього ОТГ? Тому що ви розподіляєте не знизу, ініціатива населення йде, а приймають обласні центри. І ви ділите ОТГ під фермерів, під гроші, і це є проблема. Віддайте максимально до людей. Це позиція "Батьківщини". А питання таке. Ви знаєте, що назріває підприємницький бунт по Україні…

що з 1 липня ви піднімаєте вартість електроенергії на 35 відсотків. Це при тому, що спад купівельної спроможності населення. Про… що ви збираєтесь набирати бюджет? Ви вже зруйнували малий і середній бізнес. Є пропозиція Президента Зеленського зупинити Закон "Про ринок електроенергії". Сьогодні власник електроенергії продає її за кордон дешевше, ніж отримують українці. Прийміть рішення і зробіть добре для людей, щоб відчувати себе комфортно Дякуємо за запитання. І, пані Олександро, вам, дійсно, велика подяка від всіх нас за вашу активну роботу законодавчу по захисту підприємців і захисту України. І, будь ласка, відповідь. Дякую за це запитання. Воно, дійсно, актуальне, і я би попросив дати, можливо, не 2, а 3 хвилини. В першу чергу я хотів би звернутися до всіх народних депутатів і подякувати їм – тим, хто підтримував реформу децентралізації, точно знає, як вона працює. Тому що унікальна модель добровільного об'єднання, такого як відбувалося п'ять років в Україні, ніде в Європі не існувало. І саме добровільне об'єднання, прийняття рішення, обговорення громадами між собою, скільки і як вони можуть об'єднатися, дало можливість відновити історичну пам'ять наших громад, які об'єднувалися не тільки в одному районі, а які об'єднувалися на межах двох районів, трьох районів. І це дало можливість відновити ту історичну пам'ять, яка була ще до радянської України. І я думаю, що тут модель та, яка працює, вона є успішною, і та добровільність, яка була присутня, вона вичерпала свої можливості. Друге. Те, що стосується ринкових умов і законів, які приймалися саме цим скликанням Верховної Ради. І ринок електроенергії, який приймався народними депутатами, і ринок газу, який приймався, – саме ці закони сьогодні почали працювати. Я можу сказати, що, на жаль, Верховна Рада не найшла можливості в корегуванні саме законів, на яких ми наполягали. Це Закон 9026 щодо 9026 щодо врегулювання ринку електроенергії, коли в нас підприємства водопостачання були поставлені в умови, коли потрібно, отримуючи через місяць, через півтора оплату за свої послуги, платити передплату. Це питання захищеності, 10228 Закон – питання захищеності компанії, комунального підприємства "Вода Донбасу", яка сьогодні як гуманітарний продукт поставляє воду на тимчасово окуповану територію. І ще багато тих законів, які дозволяють скорегувати закони, які не дозволяють зробити

Своє занепокоєння його вступом у дію ми говорили і писали як Міністерство житлово-комунального господарства, регіонального розвитку по всіх інстанціях. У тому числі ми це питання і обговорювали на спільному засіданні Ради національної безпеки. І на жаль, наші також питання, яким чином при нових ринкових умовах в нових цінах буде встановлюватися тариф, яким чином буде реагувати ринок, яким чином комунальні підприємства будуть сплачувати передплату, також ці питання піднімалися. Зараз те, що ми бачимо, да, дійсно сьогодні піднялися ціни на електроенергію. І я хочу сказати, що з цим потрібно також розбиратися. А де вони піднялися? Вони піднялись у транспортників, вони піднялися в генеруючих потужностях чи вони просто піднялися у зв'язку з тим, що були прийняті нові умови?

І останнє питання, яке також дуже важливе. Сьогодні це умови постачання договорів. Сьогодні малий і середній бізнес, який споживають до 200 кіловат, б'ють в спалах, тому що в договорах, які вони отримали від транспортників, сьогодні знаходяться умови по 49 відсотків за те, що є недобор або перебор електроенергії. Тому безпосередньо, я думаю, що тут і незалежна комісія, яка як регулятор повинна відреагувати на питання умов договорів, які сьогодні заключаються, і питання, яким чином відбувається зростання цін, повинна відреагувати. Дякую за увагу.

Пані Сотник Олена, ваше запитання. Будь ласка. Дякую. Олена Сотник. У мене питання до представника Міністерства енергетики. Я, чесно кажучи, не бачу, хто у нас сидить в президії. У мене питання. Повідомте, будь ласка, що робить уряд на випадок реалізації сценарію Російської Федерації про відключення транзиту газу Україні з 1 січня 2020 року. І що взагалі у зв'язку з цим, чи є у нас на сьогоднішній день план по нормальному забезпеченню газопостачання? І це стосується, до речі, і електропостачання. Чи здійснюємо ми додатковий якийсь формат закачування 20 мільярдів кубометрів газу для того, щоб забезпечити нормальне функціонування на цей період українських реалій? І чи на сьогоднішній день ведуться якісь роботи по підготовці ГТС у випадку відключення транзиту, що у зв'язку з цим робить уряд? Дякую. відповідь на те запитання, яке задавала пані Кацер-Бучковська, і сказати про те, що уряд сьогодні працює над питанням продовження транзиту газу через територію України. Найбільший споживач сьогодні саме цього газу знаходиться в Європейському Союзі. Європейська комісія залучена до спільних переговорів. В липні місяці проводяться переговори на рівні представників, а у вересні місяці повинні пройти переговори на рівні Єврокомісії, до якої буде залучена також Єврокомісія. Тому я думаю, що безпосередньо це питання, яке стосується переговорних процедур, це питання, яке стосується продовження транзиту газу, це питання, яке стосується закачування кількості газу в газосховище, а ви знаєте, що цей процес продовжується, і сьогодні компанія НАК "Нафтогаз" здійснює закупівлю газу. Я думаю, що безпосередньо ви можете додатково ту інформацію, яка вас цікавить, направити у вигляді депутатського запиту, і ви її отримаєте у повному обсязі в документах ДСК. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пані Романова, ваше запитання. Добрий день. У мене питання щодо уряду стосовно нашої фактично відпускної пори для громадян України. Зараз вже почалася відпустка, багато хто дивляться, де їм відпочивати. І, звичайно, нам як державникам хотілося б, щоб українці відпочивали в Україні, тим самим наповнюючи нашу економіку. Але справа в тому, що я вже не буду казати про дороги, я буду казати про "Укрзалізницю". Можливо, ви знаєте, що з 1 січня 19-го року "Укрзалізниця" ввела плату за групове бронювання квитків. Тим самим ми якраз збиваємо попит. Такого немає ніде в світі. Якщо в світі навпаки за групове бронювання квитків є знижки, то в Україні вбивається будь-який попит. І чи має "Укрзалізниця" взагалі яку-небудь стратегію розвитку пасажирських перевезень? Дякую. Дякую. Будь ласка, ваша відповідь. 11:08:01 ЗУБКО Г.Г. Шановна народна депутатка пані Романова, я вам дуже дякую за це запитання. Тому що, дійсно, розвиток туристичної інфраструктури в Україні – це величезне джерело надходжень до України. І ми бачимо: там, де, наприклад, з'явився RYANAIR, ми бачимо зростання місцевих бюджетів, зростання доходів громадян. І я думаю, що саме розвиток транспортної галузі, а це стосується не тільки залізниці, це стосується і авіаційного сполучення, він дасть можливість залучити більшу кількість в першу чергу українських громадян, які будуть відпочивати в різних точках України. Я можу сказати, що, знаєте, ми провели статистику і побачили, що тільки 20 відсотків львів'ян були у Харкові. Ми бачимо, що тільки 50 відсотків житомирян були у Києві. І якщо подивитися, скільки українців взагалі виїжджали за територію і за межі України, то це не така велика кількість, яка дійсно говорить про те, що транспортне сполучення сьогодні дозволяє розвивати туристичну галузь. І я думаю, що безпосередньо саме розвиток цієї галузі, він дасть можливість додаткового джерела. З приводу точечного питання щодо бронювання квитків, я надам слово Віктору Довганю, так. І він, можливо, дасть більш конкретну відповідь. Будь ласка. Дякую. Я буду просити вас, пане Зубко, в хвилину вкладатись, щоб більше депутатів задали питання, бо хочуть сьогодні використати цей свій шанс. Будь ласка, пан Кривохатько, ваше запитання. Шановний панове міністре, всім відомо, що десь в 16-му році для нужд ВСУ у торгової фірми "Агрінол", безпосереднім бенефіціаром якої є, за даними ЗМІ, являється народний депутат Пономарьов, було придбано мастильні матеріали, 350 тонн. Всім відомо, що потім, в результаті використання цих матеріалів, 20 танків було виведено зі строю. Офіційно встановлено, що виробником вказаного моторного масла являється російсько-українське наукове виробниче підприємство "Агрінол", яке, за даними ЗМІ, має відношення до народного депутата Пономарьова. Скажіть мені, будь ласка, скільки ще років треба, щоб ми взнали, причетний Пономарьов до… чи хто причетний до цього? Сейчас вони активно беруть участь у передвиборчій кампанії. Стане третій раз депутатом і тоді буде морока із зняттям недоторканності і все таке. Ведеться якесь слідство по цьому питанню чи не ведеться, скажіть мені? Дякую за це запитання. Я думаю, що зараз ми можемо це оформити… Ви готові відповісти, ні? Ні, немає інформації. Я думаю, що ми оформимо це у вигляді депутатського запиту. А з іншого боку, ми очікуємо все-таки, що майбутній парламент все-таки проголосує питання зняття недоторканності і поставить в одні умови представників уряду, Верховної Ради і наших простих громадян. І тоді вже питання, так сказать, походу у Верховну Раду за депутатською недоторканністю взагалі зніме всі аспекти. Те, що на сьогоднішній день неякісні поставки, які відбувалися до Міністерства оборони, я думаю, що безпосередньо буде розслідувано правоохоронними органами і окрему інформацію ви можете як у

запитання про те, коли ви в Кабмін відкличете лист Мінфіну, яким дозволяють працювати всім тим лотереям, які зараз є. Пан Троян може підтвердити (це заступник міністра внутрішніх справ), що саме цей лист заважає правоохоронним органам закривати гральні заклади на вулицях України. Отож, запитання тоді було поставлено. Відповіді не було. На наступному засіданні тут на запитаннях до уряду я запитав вже пана Кубіва, який теж сьогодні відсутній: коли ви скасуєте того листа? Сьогодні його немає. Запитую наостаннє: може, ви все ж таки скасуєте того листа, щоб ми могли прибрати разом з поліцією ці гральні притони з вулиць наших міст?

Тому що після вашого запитання у нас просто, так сказать, не з'являються в ложі уряду ті, хто повинен вам відповісти. Я зараз дам слово заступнику міністра фінансів з приводу цього листа. Я просто, на жаль, не в курсі. Я в курсі того, що сьогодні працюють лотереї, в тому, що сьогодні там зникають наші підлітки, в тому, що сьогодні це психологічний вплив на людей, які грають в гральні автомати, і в тому, що в цьому потрібно наводити порядок. Це я абсолютно згоден. Перестаньте вибивати з уряду людей. 11:13:18 ДЖИГИР Ю.А. Ми ваш депутатський запит отримали. Відповідь надамо. Конкретно Міністерство фінансів і уряд в ширшому складі неодноразово звертав увагу на недосконалість існуючого регулювання в грального бізнесу. Ми подавали урядовий законопроект,

Так, друзі, дозвольте, будь ласка, оформити запитання пана Борислава як депутатське звернення до Міністерства фінансів і до Прем'єр-міністра України. І ми нагадуємо, що парламент працює до набуття повноважень нового парламенту. Ми чекаємо конкретну відповідь тоді на це запитання, спрямую потім як Перший заступник Голови Верховної Ради України Бориславу Березі своєму шановному, надзвичайно шановному колезі. Дякую. Будь ласка, наступне запитання - пані Гопко. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Після Революції Гідності, зважаючи на те, що Янукович залишив країну взагалі без грошей, і я хотіла б нагадати громадянам, що нам вдалося із падіння забезпечити зростання ВВП і макроекономічну стабільність. Водночас питання деолігархізації багатьох секторів залишається надактуальними, і, зокрема, в енергетичній сфері. Також, колеги, я дуже сподіваюся, що ми побачимо, цей уряд ще перед тим, як буде сформовано новий, покаже план Б на випадок шантажу зі сторони Російської Федерації, що стосується продовження забезпечення газу в Україні. Також я дуже би хотіла відзначити, що важливим є завершення будівництва нового корпусу ОХМАТДИТУ. В цьому скликанні ми побачили, як запрацював центр здачі крові, а також радіологічне відділення, де вже відбувається діагностика, і що питання будівництва Національної дитячої лікарні будуть понад політикою і наступні урядовці і парламент нарешті подарують дітям

Ну, в першу чергу я не знаю, як відповісти за дві хвилини на стільки масштабних питань, які задала народна депутатка пані Гопко. Але, з іншого боку, хотів би подякувати всьому міжнародному блоку нашій Верховній Раді за ті результати і за ті взагалі рішення, які приймалися, які дозволяють відстоювати Україну на міжнародному фронті. І тут я конкретно хотів би ще подякувати всім нашим членам в ПАРЄ, які відстоювали Україну, які її захищали, які продовжують, так сказать, свою роботу. З іншого боку, я хочу сказати щодо ОХМАТДИТУ. Да, дійсно, є зрушення, але ми чітко повинні говорити, що сьогодні реформування медичної галузі стає питанням номер один. Таких центрів, як ОХМАТДИТ, в Україні повинно бути декілька. Ми сьогодні говоримо про нову мережу первинної медицини. Ми сьогодні говоримо про нову мережу госпітальних округів, які також повинні набувати практично тої якості, які сьогодні є тільки в обласних центрах. Ми повинні говорити про розвиток саме не тільки обстеження, а і надання медичних послуг. І я думаю, що безпосередньо ця робота Дякуємо за вашу відповідь. Шановні колеги, я думаю, що ми демонстрували успіхи в міжнародному фронті, тому що працювали рядом уряд і парламент. Будь ласка, наступне запитання пан Шверк. Шановні колеги, хочу продовжити щодо міжнародних питань. Я теж хочу подякувати уряду. З моєї точки зору, уряд під керівництвом Президента і в співпраці з Верховною Радою досяг великих успіхів на міжнародній арені. Але декілька днів тому стався, з моєї точки зору, дуже прикрий випадок, коли віце-президент по європейській інтеграції не став учасником заходу, за який вона безпосередньо відповідає. Тому в мене питання, на жаль, я вимушений його задавати пану Зубко, Зубко, але у мене питання. Чи це якась прикра помилка, чи це якесь свідоме рішення? Тоді хочу знати, хто приймав це свідоме рішення? І яка мотивація цього свідомого рішення була, що віце-прем'єр не приймав участі у заході, за який вона відповідає? Ну, досить дивно, мені здавалося, що завжди наш уряд працював як одна команда. Чи може це вже якісь там…? Будь ласка, відповідь. Це, дійсно, перший був прецедент в Україні, коли профільного віце-прем'єр-міністра не пустили на саміт Україна - ЄС, який готував офіс профільного, багато в чому готував я хочу сказати, що 21-й саміт Україна - ЄС дійсно пройшов в Києві. Ми маємо дуже гарний результат. Ми підписали 6 угод щодо співпраці з Європейським Союзом. І ці угоди дозволяють нам продовжувати не тільки євроінтеграцію, а й продовження співпраці з Європейським Союзом. І я хотів би сказати, що підписана Угода щодо другої фази проекту U-LEAD. Ми мали можливість в цей день підписати Угоду між Фондом енергоефективності і Міжнародною фінансовою корпорацією щодо співфінансування проектів по енергоефективності. І можу сказати, що безпосередньо ті питання, які обговорювались, це щодо виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом і можливості подальшої співпраці щодо питання енергетичного сектору, тому що сьогодні Європейський Союз є найбільшим споживачем транзиту газу через Україну, і тих питань, які потрібні для того, щоби говорити про виконання Угоди з Європейським Союзом, дійсно обговорювалось.

Безпосередньо, я думаю, що тут потрібно розбиратися в самій організації. Чому? Тому що в списку делегації вона була. Яким чином там відбулася ситуація, що вона не потрапила, я думаю, це окремо можна зробити запит і ми тоді розберемося до кінця. Я прошу оформити запитання пана Шверка до Офісу Президента і до Офісу Прем'єр-міністра України як депутатське звернення. І ми будемо чекати на нього відповіді. Будь ласка, наступне запитання, пан Рябчин. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Дуже приємно мати право на такий фінальний виступ до уряду. Питання до уряду. Ми з вами були чемпіонами, Верховна Рада і уряд, по "зелених" реформах. Ми зробили Фонд енергоефективності. Сподіваюся, запрацює цього року. Ми зробили енергоефективність будинків. Запустили енергосервіс, що люди заробляють на цьому і знижують енергоємність. Запустили ринок енергоаудиторів. Енергетичні кооперативи підтримали. Українці купують найбільш дешеві електромобілі взагалі в Європі, і вчора прийняли відповідний закон. Оптимізували "зелений" тариф. є "теплі" кредити. Ми стали першим, один з перших парламентів в світі, який ратифікував Паризьку кліматичну угоду. Однак, проте з тим, Україна ще досі є однією з найбільш енергонеефективних країн в світі. Скажіть, будь ласка, можливо, з висоти вже прожитих років і досвіду, що може наступний уряд зробити? Можливо, змінити структуру уряду, щоб у нас були не просто окремі міністри, які займаються цими питаннями, а енергоефективний уряд. Можливо, додаткову структуру, от як є в нас віце-прем'єр по євроінтеграції і євроатлантичній інтеграції. Можливо, ще додати по енергоефективності, по "зеленому розвитку". Що ви можете порадити, щоб вирішити… щоб вирішити це питання. Україна скоротила кількість споживаної енергії, підвищила енергонезалежність, була більш "зеленою", екологічною. Що можна зробити на рівні виконавчої влади, щоб ці процеси були більш ефективними? Дякую. В першу чергу хочу подякувати всім депутатам, які працювали і які підтримували і впроваджували реформи по енергоефективності і відновлювальних джерел, пане Олексій, вам як голові підкомітету, який безпосередньо займався цими питаннями. Але я хотів би сказати, що є величезна маршрутна карта, що нам потрібно продовжити зробити. Ви зробили величезний перелік питань, які зроблено, і це дійсно дає нам можливість говорити про виконання і імплементацію 31 Директиви, початку імплементації 27 директиви Європейського Союзу. до повного доєднання вже до Третього Енергетичного пакету ще багато роботи. І якщо сьогодні ми вже готові передати в парламент, єдине ми зараз не розуміємо, чи потрібно його передавати, чи потрібно зачекати. Це Закон про енергетичну ефективність, який є генеральним законом, який виконує 27 Директиву і який відповідає питанню не тільки на енергоефективність в рамках житлового сектору, а відповідає на питання енергоефективності в транспорті, в енергетиці, і в промисловості. І тут величезна та кількість роботи потрібно зробити, щоб Україна дійсно стала чемпіоном по впровадженню енергоефективності, яким вона сьогодні є по залученням інвестицій до відновлювальних джерел енергії. Ви знаєте, що Україна сьогодні є практично номером один по залученню інвестицій в сонячну і вітрову енергетику. Але нам потрібно дійсно відповісти на ті питання щодо імплементації 27 Директиви, яким чином малий-середній бізнес залучити до впровадження енергоефективності промисловості, яким чином зробити енергоефективність в транспорті, і особливо в енергетичній сфері, яка потребує модернізації. І тут, я думаю, що безпосередньо і Верховна Рада, і уряд повинні працювати над тим, щоб програми, які сьогодні працюють для житлового сектору, як грантова підтримка, таким же чином могли працювати і на підтримку малого-середнього бізнесу про впровадження енергоефективності. Також я б хотів звернути увагу на питання екологічного податку. Тому що на сьогоднішній день, скажу відверто, місцеве самоврядування, яке отримує екологічний податок, не зацікавлений в тому, щоб була зменшена кількість викидів,

видатків спрямують на інвестицію в свою модернізацію. Тому роботи дуже багато, і я вам дякую за таку пропозицію, що цій темі потрібно приділити максимальну увагу майбутньому уряду і майбутньому складу парламенту. Сполучені Штати Америки сьогодні віддають 10 мільярдів доларів щорічно, як інвестиції в енергоефективність. ми ще будемо мати шанс зібрати кілька позачергових тематичних сесій, і одна з них може бути по темі, власне, енергозбереження. Колеги, два заключних запитання. Острікова Тетяна і Паламарчук передає Кривенкові. Два заключних запитання, потім ми маємо ще перейти до розгляду проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу, ще є велика амбіція розглянути ще одну постанову і по ній прийняти рішення. І тому два запитання - і переходимо до розгляду постанови. Перше – Острікова Тетяна, будь ласка. Шановні члени уряду, ми розуміємо, що каденція ця Верховної Ради добігає кінця, скоро будуть вибори. Тим не менше згідно вимог бюджетного кодексу вже розпочався або мав би розпочатися бюджетний процес. Ми би хотіли побачити все ж таки, попри те, що каденція закінчується, бюджетну декларацію, і згідно проголосованих нами змін ця бюджетна декларація мала би бути на 3 роки. Нас хвилює, як буде країна входити в бюджетний процес на 2020-21-22 2020-21-22 роки. Ми хотіли би розуміти, який курс долара закладається, яка інфляція, які показники, які плани по збору як доходів, так і які пропозиції по видатках, які надходження від приватизації, скільки там буде все ж таки доповнення до доходів від подолання схем на митниці, про які зараз говорять всі від Прем'єр-міністра до Президента, а віз і нині там, ми маємо недоотримання бюджету. Дайте, будь ласка, відповідь про стабільність бюджетного процесу. Дякую. В першу чергу я хочу подякувати нашим народним депутатам за те, що вони прийняли зміни до законодавства України, яке дозволяє сьогодні нарешті Україні перейти до планування і складання бюджетної резолюції на три роки. працює і має на сьогоднішній день вже проект Бюджетної резолюції, який дає відповідь на майбутні три роки, якими будуть макроекономічні показники, який буде рівень мінімальної заробітної плати, який буде рівень інфляції. І таким таким чином ми практично вийшли на ту маршрутну карту, яким чином показати і українським громадянам, і Верховній Раді, і бізнесу, як ми бачимо стратегію планування бюджетних видатків на три роки. Я можу сказати, що всі міністерства подали свої пропозиції щодо бюджетних програм, щодо видатків на підтримку, в тому числі всіх реформ, які сьогодні проводяться як по секторальним напрямкам – це і освіта, і охорона здоров'я, і адміністративні речі, і реформування державного сектору економіки, і питань децентралізації, і місцевого самоврядування. І я думаю, що спільно, якщо маєте бажання, у нас іде безперервний процес, долучитися до такої роботи. І ми готові як уряд приступити до своїх виконання обов'язків і у визначений термін подати бюджетну декларацію, проект бюджету до 15 вересня. Але, з іншого боку, я хотів би сказати, що саме ті рішення, які дозволяють сьогодні говорити про трирічне планування бюджетної резолюції, дадуть можливість сьогодні і нашому місцевому самоврядуванню також приступити до планування. І ще раз хотів би подякувати нашим народним депутатам за це важливе, мужнє рішення, яке дає можливість перейти все-таки до планування. Європейський Союз сьогодні планує на 7 років і приймає бюджет. Україна нарешті перейшла від 1 року на можливість планування до 3 років. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання. Паламарчук передає слово для запитання Кривенку, будь ласка. Дякую, пане Голово. Символічно мати заключне запитання сесії восьмого скликання. Перше питання. Ви правильно говорили, Геннадій Григорович, про важливість децентралізації, але є декілька питань. Перше – це, наприклад, питання доріг. Чомусь міський голова Гадяча Нестеренко, Пирятина – Рябоконь, Лохвиці – Радько, Чорнух – Василенко ремонтують по 450-480 гривень за метр квадратний, а як тільки за межі громади виходить, як тільки це державний рівень райдержадміністрації,– виходить у нас 800 гривень. То проханячко: направити комісію, і ви бачили в Гадяцькому районі, "ТСН" показало який жахливий стан з дорогами. Друге питання, дуже важливе і дуже критичне. Через півгодини в Заводському збираються громадські слухання. Уряд затвердив перспективний план, де немає заводської ОТГ, фактично місто Заводське долучають до Лохвицької ОТГ, теж до міста. Міський голова Лохвиці розуміє, що це невірний напрямок. Я сьогодні говорив з паном головою обласної ради, паном Біленьким, він теж не заперечує. Якщо у нас зберігаються і такий є компромісний варіант – зберігається Токарівська ОТГ, утворюється Заводська і утворюється Лохвицька, ну, зберігається Лохвицька громада, в п'ятницю буде... 30 секунд, будь ласка.

Дякую, пане Вікторе. Скажу, що я би просив би вас все-таки оформити це як депутатський запит. Вчора я на Фейсбуці отримав повідомлення з приводу Заводської ОТГ, і можу сказати, що, дійсно, для нас дуже важливо, коли приймається рішення щодо саме громад, яким чином об'єднувати. Це Полтавська область, да. Тому я зараз дам доручення нашому профільному департаменту, директорату для того, щоб вони звернули на це увагу, і ми зараз попробуємо врегулювати це рішення.

місцевого значення і їх вартості. Ви знаєте, я думаю, що кожен раз, коли ми відправляємо комісію щодо з'ясування, яким чином, скільки коштів було потрачено, вони мають амбітне завдання, але потім приїжджають і не дають такої відповіді, яка б могла задовольнити і чітко зрозуміти, чому саме зростає вартість. Тому я бачу, і тут рішення тільки одне. Будь ласка, нам потрібно приймати рішення про передачу цих доріг саме на місцевий рівень, дати можливість саме місцевому самоврядуванню проводити тендери, проводити, так сказать, можливість ремонту, експлуатації доріг, і це дасть можливість більшого контролю на рівні місцевого самоврядування за виконанням робіт, за вартістю робіт і за відповідальністю тих, хто за це відповідає. Тому оце більше буде, так сказать, ефективно, ніж кожного разу ми будемо відправляти комісію і чути якісь незрозумілі відповіді. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу оформити як депутатський запит запитання Кривенка. І хочу подякувати і Геннадію Григоровичу Зубку, і всім членам уряду. (Шум Так, всім членам уряду, я казав. І хочу наголосити, що о першій годині ми зустрічаємося в залі. Буде закриття сесії, і я хочу подякувати вам за весь той період, але ще не прощаємося, тому що о першій годині ми зустрічаємося тут у залі. "Година запитань до Уряду" завершена. Дякую вам і до зустрічі о першій годині. Дякую вам. Привітаємо наш уряд. І, колеги, я оголошую про перехід до розгляду проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня 19-го року про прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу. Хочу нагадати, що вона розглядається за скороченою процедурою. Отже, шановні колеги, по задуму вона, в Регламенті зазначено, що ці постанови є за скороченою процедурою. Народні депутати України Писаренко Валерій Володимирович та Святаш Дмитро Володимирович внесли на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня 19-го року про прийняття в цілому Виборчого кодексу України (31121) та відповідно до статті 48 Регламенту Верховної Ради України звернулися до Голови Верховної Ради України із заявою про усунення порушень під час прийняття рішення Верховної Ради України. Оскільки згідно з календарним планом роботи Верховної Ради України восьмого скликання сьогодні останнє пленарне засідання, на якому можливо усунути всі порушення, про які заявляють народні депутати, вважаю за необхідне і згідно закону невідкладно розглянути проект Постанови про скасування рішення про прийняття Виборчого кодексу України. Крім того, відповідно до вимог статті 130 Регламенту розгляд Верховною Радою України такої постанови є обов'язковим, а процедура підписання прийнятого кодексу має бути завершена ще Верховною Радою України восьмого скликання. І тому ми зобов'язані розглянути її сьогодні. Я зробив доповідь. І якщо є в залі хтось із авторів, можу запросити. Тоді прошу я провести запис. Святаш, будь ласка, запрошую. Запрошую до слова Святаша. Шановні колеги, по-перше, я хотів звернутися до Голови Верховної Ради. А чи розглянута ця постанова профільним комітетом, пане Парубій? Ця постанова розглянута профільним комітетом? Регламентним комітетом? ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу виступати, це не година запитань до Голови Верховної Ради України. Будь ласка. СВЯТАШ Д.В. Добре. Ми нічого не можемо зробити з цим Головою Верховної Ради України. На щастя, йому не довго залишилося. Шановні колеги… Багато зробив. Я переконаний в тому, і всі ви були свідками того, що цей законопроект був прийнятий з чисельним порушенням чинного Регламенту. Це ганьба для Верховної Ради, коли 18 раз приймається кодекс, по якому має жити суспільство і обирати народних депутатів. Це перше. По-друге. Друге порушення Регламенту було в тому, що ця постанова вноситься ad hoc фактично без розгляду профільним комітетом. Це друге порушення Регламенту. Тому я переконаний, що цю постанову зараз голосувати не можна. Треба провести профільний комітет. І проголосувати його вже наступним складом парламенту. Шановні виборці, в залі знаходиться 54 народних депутата, це спотворення волі українського народу по такому важливому питанню, як Виборчий кодекс. Дякую за увагу.

хочу наголосити тим тіням з минулого, нечисті, яка намагається сьогодні збити одну з найбільших реформ Верховної Ради України. Ми поверталися до голосування до правок, сам кодекс був проголосований одним голосуванням. Ми повертались до правок, повертались. А згідно Регламенту ми маємо право і так було зроблено. Зараз прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Л.О. Пане Голово, шановні українці, насправді Закон про відкриті виборчі списки, Виборчий кодекс – це не закон для кандидатів в депутати або для депутатів. Це закон для українського народу, тому що... і це є абсолютно очевидним. Депутати, кандидати, які купують собі голоси, вони не зацікавлені в тому, щоб українці були ситими, задоволеними, впевненими у майбутньому. Їм потрібні бідні і нещасні люди, які не знають, що їх чекає завтра, і готові взяти п'ятсот або тисячу гривень вже сьогодні. І коли такі депутати вже працюють в українському парламенті, вони зацікавлені в тому, щоб приймати закони, які будуть тримати український народ на грані зубожіння. Десятиріччями, десятиріччями ця ситуація повторюється. Розірвати це замкнуте коло можливо єдиним способом: прибрати в принципі можливість через корупцію формувати парламент. І це є відкриті виборчі списки. Повністю скасовується мажоритарка з її гречкою і підкупом. Повністю скасовується можливість партійних керівників формувати за гроші списки. Ви, український народ, на виборах будете визначати, хто стане депутатом, прямо в день голосування. В бюлетені ви будете піднімати кандидата в списку, роблячи депутатом того, кому ви довіряєте. А ті, хто хочуть зірвати прийняття цього закону, мріють про одне: залишити корупційні механізми, щоб знову і знову обкрадати український народ, щоб знову і знову тримати українців бідними. Єдиний спосіб порвати це – Виборчий кодекс, відкриті виборчі списки. Вчора український парламент прийняв цей закон про майбутнє України, а ті, хто хочуть сьогодні це зупинити, - це ті, хто хочуть повернути нас до корупції, ті, хто хочуть залишити нас в багнюці цього корупційного минулого.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора парламент прийняв історичне рішення про зміну виборчої системи. Ця нова виборча система, новий Виборчий кодекс з відкритими списками дасть реально подолати корупцію в політиці, щоб сюди, до парламенту, приходили інші люди, з іншим світоглядом, з іншою філософією, такі, як моя команда: від людей, від народу і для яких основне – це захист національних інтересів України. А не приходять до парламенту, тратять мільйони для того, щоб отримати місце в списку чи на мажоритарці, потім обкрадають людей. Але учора ж ми почули дуже небезпечні заяви від представників Зеленського, зокрема Стефанчука, його представника у Верховній Раді, що, мовляв, новий Виборчий кодекс був прийнятий із суттєвими процедурами і може бути заветований. Це означає, що Зеленський знову обманює українців. Коли перед виборами розказував про Закон про імпічмент, який ми прийняли, а він його досі не підписав і не повернув. Обіцяв про новий Виборчий кодекс, а тепер вони розказують, що він їм заважає, і вони хочуть заветувати. Обіцяв знизити тарифи, а виявилось, що це жарти. Тобто Зеленський обманював українців перед виборами. Я звертаюсь до Голови Верховної Ради Андрія Володимировича Парубія підписати відповідно до статті 94 Конституції України Закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради і опублікувати його в "Голосі України". Я звертаюсь до українців. 21 липня у нас всіх на виборах є шанс зупинити цього новоявленого царя з наполеонівським комплексом меншовартості, коли він лізе то в каналізацію, то ще куди-небудь, замість того, щоб виконувати свої функції Президента України. Саме тому ми в опозиції до Зеленського. Тому що людина, яка голосами українців стала на президентській посаді, сьогодні робить все для того, щоб знищити країну, для того, щоб повернути її зі шляху європейського розвитку і повернути до "Малоросії". Ляшко і моя команда – ми не дамо Зеленському знищити… Дякую вам. Шановні колеги, вчора сталася, на мою думку, історична і дуже важлива подія: ми прийняли Виборчий кодекс. Виборчий кодекс, який надасть можливість проводити народних депутатів щирих, ефективних, тих, які будуть працювати в парламенті, тих, які будуть займатися законодавчою діяльністю. Адже даний Виборчий кодекс передбачає обрання народних депутатів за відкритими списками. Я зараз після роботи у Верховній Раді по вечорах зустрічаюся з виборцями у різних домах в столиці Києва, у Шевченківському окрузі. І те, що я, на превеликий жаль, спостерігаю, це те, що окремі виборці чекають від народних депутатів отримання матеріальної допомоги. Тому що вони так звикли, тому що окремі народні депутати привчили їх до того, що в період передвиборчої агітації потрібно щось приносити для того, щоб за тебе проголосували. Цю ганебну систему потрібно ліквідувати. Нам потрібно переходити до відкритої виборчої системи, до відкритих виборчих списків для того, щоб кожен виборець мав можливість впливати на той список і на тих кандидатів, які будуть потрапляти до парламенту; для того, щоб нарешті в парламент не потрапляли представники великих олігархічних для того, щоб потрапляли професійні юристи, професійні економісти, професійні люди, які будуть, власне, займатися законотворчою діяльністю. І тому, коли я сьогодні бачу такі постанови і спроби заблокувати цю історично важливу подію, і коли я бачу тих, хто зараз намагається вчити про непорушення Регламенту, я згадую про народних депутатів, які ганебно голосували шляхом підняття рук за закони 16 січня. Я вважаю, що таке порушення Регламенту не має відбуватися. Я вважаю, що такі народні депутати нарешті мають бути покарані, нарешті мають понести відповідальність, і за це має бути кримінальна відповідальність наставати, тому що один закон є єдиним для всіх. І я дуже сподіваюся, що принцип невідворотності покарання почне діяти в Україні. Тому давайте голосувати за те, щоб скасовувати цю постанову… і розблокуємо підписання Виборчого кодексу. І я дуже сподіваюсь, що і Президент також підтримає цю важливу історичну ініціативу народних депутатів, підпише Виборчий кодекс, і він почне діяти. Єдине, що я хочу попросити парламент наступного скликання, це, можливо, змінити

або не пізніше в термін" і тоді вказана дата. Тобто в стенограмі було чітко це зазначено. І коли ми голосували я наголошував, враховуючи той виступ, який був зроблений з трибуни керівником робочої групи. І тому з наступних чергових парламентських виборів воно вступає в дію. І я наголошую ще раз, і, власне, так в техніко-юридичних правках і буде зазначено, що наступні чергові вибори будуть проходити за новим Виборчим кодексом. І ті, які дають інші коментарі, вони просто не до кінця розібралися з доповіддю, яку робив голова робочої групи Олександр Черненко. Я вчора дав роз'яснення, і, власне, так Апарат і буде готувати, враховуючи, власне, доповідь Черненка з трибуни. Зараз від "Самопомочі" Єгор Соболєв, будь ласка. Я вважаю, що спікер вчора зробив унікальну роботу. Всі знають, що я часто критикував Андрія Парубія, але вчора він показав себе людиною, яка веде парламент до рішення в умовах, коли рішення блокувалося. Я думаю, що ми маємо йому подякувати за вчорашнє рішення. Друге. Всі розуміють, що такий розгляд закону був наслідком величезного спротиву. І, власне кажучи, подання більше 4 тисяч поправок було технологією ніколи не винести закон на голосування. Так само величезні проблеми були і з роботою над законом в Комітеті з правової політики. І інші слова подяки заслуговують члени робочої групи, які допомогли нам всім розібратися з цією технологією і пройти кожну поправку, вийти на рішення. Я думаю, вони так само заслуговують на слова подяки. І третє. Я хотів сказати, що співавторами, справжніми творцями цього закону так само треба назвати багатьох громадських активістів, лідерів громадських організацій, які не втомлювалися пояснювати, що це не про вибори і не про депутатів закон – це про можливість людей мати кращих представників у Верховній Раді. Ця система, яку ми запровадили, вона дозволяє кожному виборцю вибирати як політичну силу, яка буде представляти його в парламенті, так і конкретну людину від цієї політичної сили, яка буде представляти його в парламенті. Це подвійна політична відповідальність. Тому це добре рішення. Ми теж закликаємо Президента України якомога швидше підписати його, і, звісно, будемо голосувати проти ідеї скасувати Закон про вибори, Виборчий кодекс, ухвалений вчора парламентом. Дякую вам. Єгор, ви доклали величезні зусилля для того, щоб кодекс був. Але я хочу згадати, окрім багатьох громадських активістів, одного, хто доклався найбільше. Це Юрій Ключковський - людина, яка багато років працювала над тим, щоб Виборчий кодекс як одна велика система зміг бути підтриманий. І сподіваюся, він чує нас. І я йому дякую від імені всієї Верховної Ради України. Від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Найбільша трагедійність сучасного життя – це є гібридність нашої політики. Знаєте, в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що у нас немає політичної відповідальності. А чому у нас немає політичної відповідальності? Тому що у нас немає ідеологічних партій, а у нас є політичні проекти. І прикладом цього є, подивіться, була європейська коаліція. А хто з них під брендом "Блоку Петра Порошенка" чи "Народного фронту" сьогодні іде на вибори? Чому? Підіть. Якщо ви говорите, що є такі досягнення, скажіть: "я представник "БПП", чи "я "Народний фронт" і я іду зробити ваше життя краще". Всі поховалися і ніхто не хоче. От чим є добрий Виборчий кодекс? Він ставить крапку на тому, що буде існувати мажоритарна система. Більше не буде так званого, нехай на мене ніхто не ображається, політичного болота. Що значить "позафракційні"? Тут має бути або коаліція, або опозиція. І тоді будуть правила гри. Це є перше. Друге. Виборчий кодекс робить початок створення в майбутньому ідеологічних партій. І це є майбутнє наше. Більше того, я вам скажу, коли людей питаєш: "А ти за кого голосував?" "Та що від мене там залежить, від мого голосу?". А тепер від людей, накінець, приходить усвідомлення відповідальності за свій вибір. Я вчора уважно дивився за паном Стефанчуком, який тут сидів в залі. Буде ще багато проблем, друзі. Потрібно сказати правду. Виборчий кодекс був з порушенням, прийнятий з порушенням Регламенту. Тому що немає рішення комітету. А що таке робоча група? Він фотографував, скільки є результатів голосування, і дивився в зал, хто є в залі, це є одне. Ніхто з нас не прочитав тексту. А саме основне, щоби Виборчий кодекс не чекала доля законів про охорону здоров'я, які тут прийнялися. Ні один прийнятий закон, ні про трансплантацію, ні про реформу, не працює.

тому що він не є такий досконалий, як вам здається. Якщо ви подивитесь на результати виборів у міські ради, які проходили в минулому, то там не завжди переможець округу на виборах ставав депутатом міської ради. Попереду робота цікава. І завдяки "Опозиційному блоку" ви прийняли цей кодекс в першому читанні і в цілому. Бо без наших голосів… ГОЛОВУЮЧИЙ. До слова запрошується перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Шановний пане Голово, шановні колеги! Ви знаєте, вчора, коли Верховна Рада України проголосувала за Виборчий кодекс, фактично 230 депутатів, які натиснули кнопку "за", вони дозволили врятувати обличчя всім політичним фракціям і партіям, які представлені у нинішньому парламенті. Тому що я хочу нагадати, що в обіцянках виборчих і програмах всіх політичних сил, які зайшли в 14-му році до Верховної Ради України восьмого скликання, була чітка обіцянка Виборчий кодекс з відкритими списками. І особливо я хочу подякувати тим мажоритарникам, які вчора по суті показали, що вони є державниками, підтримавши перехід від мажоритарної системи до ідеологічних партій. Очевидно, що цей кодекс має надзвичайно важливі новели. Ми ввели так звану гендерну квоту, що дозволить насправді так само збалансувати представництво чоловіків і жінок у Верховній Раді України і місцевих органах влади. Ми так само закріпили депутатів за регіонами для того, щоби не були відірвані політики від своїх виборців. Ми дозволяємо тепер виборцям насправді визначати, хто має бути вище в цьому партійному листі. І віднині ці списки будуть формуватися самими виборцями по суті, а не партійними бонзами. І все це є надзвичайно важливі речі, які примусять партії формуватися не як одноразові політичні проекти під вибори, а як ідеологічні партії. Особлива подяка фронтменам цього дійства - це прийняття кодексу - це спікеру Верховної Ради Андрію Парубію, голові робочої групи Олександру Черненку. І я пишаюся, що вони представляють "Європейську солідарність", депутати всі, всі, які йдуть за списком цієї політичної сили, натиснули кнопку "за" Виборчий кодекс, довівши, що для нас є це дуже і дуже важливим. І мені єдине шкода, що ми з вами, колеги, встигли би ще й депутатську недоторканність зняти, якби не незаконний по суті розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

"слугам", які зайдуть сюди, буде вже і менше роботи. А ми її зробили професійно і фахово. За що всім вам дуже дякую і всіх вас дуже шаную. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, зараз переходимо до голосування. Ще 1 хвилина Кривенко, який допомагав депутатів скликати в зал. І переходимо до голосування. Через 1 хвилину голосування. 11:53:36 КРИВЕНКО В.М. Дякую, пане Голово. Я хочу подякувати всім тим, хто збирався, 4 тисячі людей було на мітингу під Верховною Радою 6 вересня, серед них тисяча рухівців. Дякую всім. Дякую всім громадським активістам, які займалися, і ми ставили пікети біля виходів з комітетів і знімали на відео депутатів, які говорили, що вони проголосують. Але половина з тих, що говорили, вчора не були в залі. І я закликаю наших виборців зробити оцінку: хто вчора і сьогодні не на роботі, а в округах, за них не голосувати. Чомусь на роботу не може не вийти ні лікар ні вчитель, щоб його не звільнили з роботи. А в такий принципово важливий день, в четвер, коли ми мали необхідність проголосувати надважливі закони, ви бачили, що було з явкою і як важко було проголосована. І проголосовано було по Регламенту. Проголосовано було все правильно. Ми маємо право повертатися. І я відчуваю величезне задоволення і гордість за тих людей, які прийняли зміни до виборчого законодавства, які вчора були на роботі, і тих, хто долучився до тих позитивних речей, які зробив цей парламент. Дякую вам всім! Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! І переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня 19-го року про прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу України (3112-1П). Хто підтримує дану постанову, прошу голосувати - за, хто не підтримує – проти. Голосуємо.

2 – за. 38 – проти. 9 – утрималось. Постанова провалена. Це дає можливість підписати Виборчий кодекс і передати його на підпис. Колеги, були питання, звучали щодо підпису і Закону про ТСК. Ми, дійсно, опинилися в дуже ситуації дивній, коли людина, яка йшла на вибори, обіцяла відкриті списки, а подала свій перший закон про закриті списки. Коли новообраний Президент обіцяв, що що внесе Закон про імпічмент, але не підписує Закон про ТСК, який прийняла Верховна Рада України. Я дуже детально розібрався з юристами в цій ситуації, чи може Голова Верховної Ради підписати. станом на цей етап Голова не може підписати, Голова згідно Конституції підписує, коли є подолане вето, і тоді, коли Президент не підписав, Голова Верховної Ради може підписати. Зараз на підписі у Президента лежить Закон про ТСК. Наголошую, він не має права вносити пропозиції і ветувати його, він може його тільки підписати. І це наше спільне завдання - змусити його підписати. Лежить Закон про підтримку Пласту. Я весь час наголошував, що удар по Пласту нам нанесений підло і підступно, Закон про Пласт має бути підписаний. Закон про відкриті виборчі списки, має бути підписаний, і ми повинні всі змусити його це зробити. Бо, на жаль, ми чуємо від нього нові і нові несподівані ідеї, зокрема, вчорашня його ідея про люстрацію, я глибоко переконаний, це не його ідея - це ідея Путіна. І невипадково вони вчора мали розмову, власне, з Путіним для того, щоб люструвати всіх учасників Революції Гідності, добровольців, волонтерів, українських воїнів, учасників україно-російської війни. Це і є мрія Путіна, яку, на жаль, ретранслюють тут, в Україні. Я хочу запевнити всім тим, хто хотів би українських захисників, захисників української держави, люструвати, цього не вийде і це ніколи не буде мати успіху. Відійдуть в історію ті, хто піднімає проти України зброю, відійдуть в історію ті, хто хоче дискредитувати українських воїнів і українських будівничих за тих 5 років, а Україна буде і буде українська перемога. І я переконаний, 21 числа числа і українці дадуть оцінку і тим заявам, і тим діям, які сьогодні ретранслюються в Україні і, на жаль, звучать з вуст новообраного Президента. Я вітаю всіх з тим, що ми відкрили шлях для підписання Виборчого кодексу, колеги. Я хочу нагадати, що зараз ми маємо запити, потім година виступів, і о першій, можливо, о першій десять ми будемо закривати наше засідання і сесію. Я передаю слово для виступу Ірині Геращенко. Будь ласка. Шановні колеги, до президії Верховної Ради України надійшла заява, надійшла заява від народного депутата Михайла Папієва, що 11 липня під час голосування Закону про внесення змін до законодавчих актів України про посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх осіб (6449) його картка не спрацювала, і він просить врахувати його голос "за". І зараз традиційне наше обов'язкове, згідно Регламенту України, час для оголошення депутатських запитів. Надійшло, колеги, 128 депутатських запитів. Отже, від Ігоря Шурми до керівника Офісу Президента України щодо надання для ознайомлення Указу Президента України для прийняття до громадянства України пані Супрун Уляни Надії. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України, голови Національної поліції України, Гепрокурора щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Міністерства охорони здоров’я за невиконання вимог Закону України "Про екстрену медичну допомогу",

Олени Сотник до Секретаря Ради національної безпеки і оборони стосовно отримання інформації щодо підтримки ідей по питанню Донецької та Луганської областей, Секретарем РНБО. Михайла Бондаря до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо об'єктивності проведення досудового розслідування кримінального провадження №22019140000000013 про вчинення Тарасом Шкодою кримінального правопорушення. Олега Кулініча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра фінансів щодо недофінансування комунального некомерційного підприємства "Миргородська центральна районна лікарня". Сергія Євтушка до Голови Верховної Ради щодо надання копій документів. Андрія Шипка до міністра внутрішніх справ щодо контролю проведення досудового розслідування загибелі у ДТП сім'ї з міста Нікополя. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра щодо відновлення автобусного маршруту Баранівка-Явне. Костянтина Яриніча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра фінансів щодо вжиття невідкладних заходів спрямованих на безперебійне та безоплатне забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, в тому числі хворих на муковісцидоз, необхідними для лікування лікарськими засобами та медичним обладнанням. Юрія Павленка до тимчасово виконуючого обов'язки голови Сумської обласної держадміністрації, голови Садівської сільської ради Сумського району Сумської області, тимчасово виконуючого обов'язки голови Косівщинської сільської ради Сумського району Сумської області, першого заступника голови Сумської районної держадміністрації про використання коштів субвенції з державного бюджету у 2018 році місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу та забезпечення

щодо неналежного реагування на факти, що мають ознаки диверсійної діяльності. Анни Романової до Прем'єр-міністра щодо діяльності державних підприємств, установ та організацій у галузі туризму. Анни Романової до міністра закордонних справ щодо оформлення віз на навчання. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра щодо питання втрати 50 гектарів української Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо питання катастрофічного обміління озера Світязь. Романа Мацоли до Кабінету Міністрів України, директора Державної установи "Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України", Президента Національної академії медичних наук, тимчасово виконуючого обов'язки голови Хмельницької обласної держадміністрації щодо повторного розгляду звернення

Концепції Загальнодержавної екологічної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки. Сергія Льовочкіна до віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голови Київської обласної державної адміністрації щодо

Віталія Гудзенка до міністра інфраструктури щодо підвищення заробітних плат співробітникам "Укрпошти". Сергія Власенка до міністра оборони України щодо витрат з Державного бюджету України на проведення військового параду до Дня Незалежності України. Тетяни Острікової та Ольги Бєлькової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо сум утриманого податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати громадян віком до 26 років. Ігоря Котвіцького до Прем'єр-міністра України щодо інноваційної діяльності наукових і освітніх установ.

продовження практики масового підкупу виборців Обухівського і Васильківського районів Київської області. Олени Сотник до директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України щодо надання інформації про стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. Павла Різаненка до першого заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру,

на отримання соціальних виплат та державних гарантій через її відсутність, наявність фактів зловживань та корупційних проявів в роботі центрів надання адміністративних послуг. Сергія Мельника до міністра культури України про звернення депутатів Хмельницької міської ради щодо необхідності доопрацювання положення про атестацію педагогічних працівників закладів сфери культури. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо вжиття термінових заходів стосовно встановлення контролю за дотриманням належних санітарних норм у дитячих таборах відпочинку та відновлення прав українських дітей на безпечні умови перебування, охорону їх життя і здоров'я. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ щодо відзнаки захисників України. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо облаштування пішохідного переходу біля середньої загальноосвітньої школи номер 190 та Центру дитячої та юнацької творчості у Деснянському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо проведення ремонтних робіт та заміни аварійних ліфтів в будинках житлового масиву "Лісовий" Деснянського району міста Києва. Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства охорони здоров'я, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства екології, Київської Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області стосовно розгляду звернення Вадима Філоненка в інтересах мешканців села Підгірці Київської області для з'ясування та вирішення усіх обставин ситуації, що склалася у місцевій громаді, забезпечення екологічних та санітарних а також всебічного захисту та забезпечення конституційних прав громадян. Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Міністерства юстиції, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я, Харківської обласної держадміністрації, Харківської міської ради стосовно розгляду звернення особи з інвалідністю першої групи з дитинства Сергія Яременка, мешканця міста Харкова щодо необхідності надання всебічної соціальної, медичної та матеріальної допомоги родині заявника у ситуації, що склалася. Групи нардепів (Петьовки,

Валерія Писаренка до міністра закордонних справ щодо спрощення порядку переміщення домашніх тварин в країни, які є членами Європейського Союзу. Руслана Демчака до начальника Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області щодо погодження проекту землеустрою щодо зміни меж населених пунктів сіл Брицьке і Конюшівка. Руслана Демчака до міністра соцполітики щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 16-го року № 1037 щодо розмірів тарифних розрядів для працівників бюджетних установ. Групи народних депутатів (Геращенко, Спориша, Іонової) до Прем'єр-міністра щодо виділення бюджетних коштів на фінансування підготовки кошторисно-проектної документації для будівництва мосту через річку Дністер (Ямпіль (Україна) - Косеуць (Республіка Молдова)). Групи народних депутатів (Геращенко, Спориша, Іонової) до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення фінансування ремонту автомобільної дороги державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра щодо необхідності внесення змін до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 "Стоматологія" для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 червня 19-го року № 879. Володимира Арешонкова до міністра внутрішніх справ щодо надання інформації щодо забезпечення дотримання законодавства у ході парламентської виборчої кампанії у виборчому окрузі №64 з центром у місті Коростені. Ірини Констанкевич до міністра фінансів щодо захисту прав жителів селища Олика Ківерцівського району Волинської області на доступ до банківських послуг шляхом відновлення роботи банківського відділення АТ КБ "Приватбанк". Ірини Констанкевич до голови Маневицької районної ради Волинської області щодо захисту прав жителів села Новосілки Маневицького району Волинської області та надання інформації про подальшу долю будівлі,

щодо розширення переліку закладів професійно-технічної освіти Хмельницької області для впровадження дуальної форми навчання. Сергія Лабазюка до Національної поліції України, Міністерства оборони України щодо поновлення розслідування справи загиблого Павла Короля. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо незадовільного стану будинків по вулиці Кирилівська міста Києва. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо пільгових лікарських засобів. Ігоря Луценка до Прем'єр-міністра, міністра екології, заступника голови Державного агентства лісових ресурсів, тимчасово виконуючого обов’язки голови Рівненської обласної держадміністрації щодо розширення територій національного природного парку "Дермансько-Острозький" у межах Дубенського та Здолбунівського районів Рівненської області. Ігоря Луценка до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції, голови Державної аудиторської служби, голови Державної регуляторної служби щодо здійснення позапланової перевірки діяльності державного підприємства "Дубенське лісове господарство" на предмет дотримання чинного законодавства України під час проведення рубок головного користування у 2019 році. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів щодо необхідності виділення з Державного бюджету України коштів на здійснення реконструкції Чорнопотоківського ліцею Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області з будівництвом корпусу на 14 учбових класів, котельні та адміністративних приміщень. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів щодо необхідності виділення із Державного бюджету України коштів на завершення будівництва спортивного плавального басейну (в складі реконструкції Надвірнянської дитячо-юнацької спортивної школи), на вулиці Міцкевича, 3а, в місті Надвірна, Юрія Левченка до директора Інституту археології Національної академії наук України щодо отримання інформації про археологічні дослідження на земельній ділянці за адресою: вулиця Половецька, 4 у Шевченківському районі міста Києва. Юрія Левченка до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, директора Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо незаконного будівництва на земельній ділянці за адресою: вулиця Олени Теліги, 25 у місті Києві. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки щодо врахування Міністерством освіти і науки зауважень та пропозицій Профспілки працівників освіти і науки України стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки".

"Мінерал Транс Україна", негайного виконання рішення судів, що набрали законної сили, повернення незаконно списаних коштів на рахунок товариства та відновлення товариству з обмеженою відповідальністю "Мінерал Транс Україна" ліміту на реєстрацію податкових накладних. Роберта Горвата до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо завершення процесу імплементації положень Закону 2360 та розвитку виробництва теруарних вин і натуральних медових напоїв. Шановні колеги, я завершила на цьому оголошення депутатських запитів. У нас надійшли дві заяви від депутатів щодо незадоволення виступами. Будь ласка, пан Шурма запрошується до слова.

Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, мій виступ присвячений до вашої пильності. Він буде адресований вам, аби ви 21 числа, коли будете йти на виборчі дільниці, могли дуже пильно дивитися, за кого ви віддаєте свій голос і кого ви делегуєте у законодавчий орган влади. Чому я акцентую на цьому увагу? На протязі всього періоду часу, тих 5 років, що ми працювали депутатами Верховної Ради, у сфері контролю за виконанням дій народні депутати звертаються з депутатськими запитами до уряду, на що дуже часто отримують відписки і конкретних справ не можуть показати. Я неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати дані, які стосуються міжнародних закупівель, тому що десятки мільярдів гривень виведені за кордон, а ліків немає, а ті ліки, що поступають, дуже часто протерміновані і не відповідають якісним показникам. У мене було дуже багато запитань стосовно того, чому за 3 роки Міністерством охорони здоров'я не збираються люди з регіонів і фактично такий захід, як колегія Міністерства охорони здоров'я, 3 роки не проводиться. Це коли очільники не слухають слухають людей з регіонів, вони не можуть знати, які там є проблеми. Більше того, тепер, коли "запахло жареним", коли Рахункова палата виявила цілий ряд суттєвих недоліків, в тому числі фінансових, коли починають лунати запитання, а чому все-таки за 5 років ті, хто були у владі, не розробили концепцію розвитку національної системи охорони здоров'я і чому немає стратегії впровадження цієї концепції, чому закони Верховної Ради, а це про автономізацію закладів, про фінансові гарантії так званої реформи охорони здоров'я, трансплантацію, міжнародні закупівлі, чому ті закони не запрацювали? Чому Верховна Рада прийняла закони, а Міністерство охорони здоров'я не забезпечує їх реалізацію? Чому на сьогоднішній день немає відповідальних людей? І дуже прикро, що ті люди, які сьогодні повинні понести відповідальність, в тому числі політичну, вони полишали, знаєте, як останні щурі, Міністерство охорони здоров'я, потікали і йдуть в парламент. Сьогодні звільнилася Стефанишин, яка не має профільної освіти, вона філолог, вона йде на вибори Верховної Ради, не хочу говорити політичну партію куди. Сьогодні заступник Ілик теж покинув Міністерство охорони здоров'я. Хто там працює? На що залишили державну установу? Там немає кому працювати. І, на превеликий жаль, цей уряд буде ще дуже-дуже довго функціонувати, поки не буде нового. Звертаюся до вас, будьте пильними і дивіться, за кого ви голосуєте. Оті люди, які не працювали, не мають права потрапити у парламент. Дякую. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується Сергій Лещенко. І, колеги, ми звертаємося з пані Оксаною Сироїд, яка зараз доєднається до ведення нашого сьогоднішнього засідання, що після цього буде запис на виступи народних депутатів України. Ми просимо всіх, хто планує виступити сьогодні, повернутися зараз до сесійної зали для того, щоб записатися на виступи в рубриці "Різне". І на це буде в нас близько 30 хвилин, тому що після цього в нас розпочнеться вже засідання, закриття сесії. Шановні кияни, шановні громадяни України, традиційно отримуємо ми від наших органів влади відписки і відверте нехтування законом. В інтересах громадян України я регулярно звертаюся. Прошу, будь ласка, тут, тут, тут виправте. Конкретне звернення, яке ми сьогодні обговорюємо, це щодо викидів на озері Горячка в місті Києві, в нашій столиці, коли величезний масив житловий потерпає від екологічних проблем. Чергові відписки від міської влади. Ми вже до цього звикли. І відверто скажу, іншого виходу, ніж дострокові вибори в Києві, я не бачу. Тому що відірваність влади в столиці від потреб киян, вона кидається в очі. На кожній зустрічі, яка відбувається будь-де: чи в центрі, чи на околицях, чи в метро, чи просто на зупинці, - скрізь нарікання на те, що влада тотально забула про те, на кого вона працює. Влада в Києві має працювати на киян. І в даному випадку ситуація з Гарячкою - це лише один з прикладів. Інший приклад. Ситуація, яка пов'язана з забезпеченням пільговим і безкоштовним лікарськими засобами в Подільському районі міста Києва. Останні два дні я присвятив тому, що намагаюся помирити двох державних по суті чиновників: керівника консультативного діагностичного центру Подільського району і керівника Департаменту охорони здоров'я міської ради. Ну, так ви маєте обидвоє працювати в інтересах киян. Якщо є недостача коштів для того, щоб українські громадяни, які в Подільському районі потребують пільгових або безкоштовних ліків, знайдіть порозуміння. Чому ви робите заручниками цього ваших громадян України, які вам платять зі своїх податків зарплату, але при цьому робите ще, втягуєте все ще дедалі більше людей, які намагаються цю ситуацію вирішити? Але замість того, щоб її вирішити, ви один на одного перекладаєте відповідальність. Тому ситуація така. Нам треба в Подільському районі 6 мільйонів 400 тисяч в розрахунку на пільгові і безкоштовні ліки. Виділили 2,6. Величезна дірка утворилася. Дірка, яка означає, що українські громадяни, мешканці Подільського району, не отримають ті лікарські засоби, які потребують. Не робіть їх заручником. Якщо є порушення з боку керівника медичного закладу, розслідуйте, відкривайте справу. Якщо немає порушень, виділяйте гроші, але не робіть людей заручниками цього протистояння, тому що зрештою це життя. Це не просто чергові, знаєте, забаганки чи це якийсь піар-прожект побудувати кришталевий місточок в місті Києві, який тріщить на другий день і який не функціонує, тому що він навіть не введений офіційно в експлуатацію. Йдеться про життя громадян України. Громадян, які утримують чиновників на цих посадах. Подумайте про людей нарешті, а не про піар-забаганки або схеми, які витягують гроші з бюджету на задоволення… Дякую. Колеги, зараз прошу приготуватися ті, хто мають намір брати участь у виступах. Прошу провести запис.

Виступів у нас є десь до першої години, тому що завершення роботи наше буде о першій годині. Запрошую до слова народного депутата Куренного. Будь ласка, народний депутат Сергій Лещенко. Дякую. Шановні громадяни України! Сьогодні останнє засідання цього парламенту. Цей парламент не був ідеальним. І кожного дня, коли я зустрічаюсь з киянами, я слухаю і, відверто скажу, визнаю провини, які, можливо, навіть я до них не був дотичний, але парламент "накосячив", парламент не виконав те, заради чого він йшов. І навіть якщо з цим боровся, все одно, значить недостатньо боровся, значить теж маю нести за це свою відповідальність, тому що ми прийшли міняти країну. Водночас скажу, що мені не соромно за свої 5 років каденції у Верховній Раді, тому що кожного дня я працював на киян, на громадян України, не на свої інтереси, а для того, щоб українські громадяни мали чесну владу, а кошти бюджету спрямовувались на потреби всіх громадян, а не кількох родин, які узурпували владу в країні. І тому зараз свій останній виступ в парламенті я хочу присвятити звіту про роботу, яку я зробив. Отже, 13 законів було прийнято в співавторстві, 400 зустрічей і прийомів громадян, понад 3 тисячі звернень було опрацьовано. Зокрема, ідеться про боротьбу з олігархічними монополіями, які наживаються, а потім ці гроші витягують з кишень громадян і вкладають в олігархічні проекти, вкладають в корупцію, вкладають в те, щоб далі бути при владі. Зокрема, мною було врятовано від переслідування з боку СБУ незалежних маленьких трейдерів скрапленого автомобільного газу. Щоб не побудувати монополію Медведчука на цьому ринку і так далі, я борюся, зокрема, і з дизельною монополією Медведчука. Я боровся з "Роттердам плюс" і особисто подавав позови на людей, які запровадили цю шахрайську схему в Україні, на чиновників влади Порошенка. Мною було врятовано від розтрати 1 мільярд гривень, які мали бути засвоєні фірмами-прокладками, які обсадили Міністерство інфраструктури, зокрема, йдеться про поглиблення дна в порту "Південний". Ці гроші були врятовані від розграбування. Мною було… виступи в інтересах українських підприємців, які потерпали від свавілля Я особисто як депутат врятував від закриття медичний заклад - поліклініку водників на вулиці Сагайдачного в Подільському районі Києва. І відверто можу навіть похвалитися, що отримав подяку-лист від усіх співробітників цього медичного закладу. Він був врятований від закриття. Як народний депутат, мною було посприято в проведенні ремонтних робіт у переміщеному до Бахмутово Горлівського інституту іноземних мов. Мною як народним депутатом було зроблено безліч запитів до правоохоронних органів, щоб у випадках, де влада і де прокурор, не діяли в інтересах громадян, щоб вони діяли. Мною було зроблено все для притягнення 276 суддів зрадників з Криму до відповідальності. І, зокрема, мною було роблено все, щоб "Нафтогаз України" отримав перемогу в Стокгольмському арбітражі. Підпис голови компанії, як доказ цього, є в моєму розпорядженні. Тому, громадяни України, робіть висновки на наступних виборах і голосуйте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, перепрошую, я не буду давати додатковий час, давайте домовимося: рівно три хвилини для того, щоб ті люди, які були записані, встигли. Олег Ляшко, йому передав слово також його колега, шість хвилин регламент. 12:27:10 ЛЯШКО О.В. Шановні українці, сьогодні у мене велика честь і велика можливість звернутися у парламенті восьмого скликання, який припиняє свою роботу. Ми йдемо на парламентські вибори, наша команда Радикальної партії, будучи в опозиції до Зеленського і до його політики. Я звертаюсь до українців і наголошую ще раз: сьогодні єдина політична сила і партія, яка в опозиції до Зеленського, – це Радикальна партія Олега Ляшка. Я хочу вам, шановні українці пояснити, чому ми в опозиції до Зеленського. Тому що Зеленський хоче чужинцям продати українські чорноземи. Ми вважаємо, що це злочин проти людей, це злочин проти українського села, це вбивство українського села - продавати землю чужинцям. Зеленський на всіх зустрічах з Міжнародним валютним фондом, всі його представники говорять про те, що один із перших законів, які вони збираються прийняти у новій Верховній Раді, – це продаж землі. Я йду до парламенту, щоб не допустити продаж землі чужинцям. Я звертаюся до українських селян, до людей, які завжди підтримували мене і мою команду: 21 липня прийдіть на вибори і проголосуйте за Радикальну партію. Ваш голос за Радикальну партію – це голос за справедливість, це ваш народний голос тут, в парламенті нового скликання. Подивіться, які колони сюди сунуть: одні ліберали і лебертаріанці, для яких права людини, соціальний захист людини, захист трудових людей – це все пустий звук. Тому що вони грантожери і керовані ззовні, їм по за кордонних столицях розказують, що робити, і вони готові це виконувати тут, в парламенті. Команда Ляшка – це українська команда, для якої головний пріоритет - це Україна, це робочі місця для українців, це відновлення українського села, української промисловості, українського виробництва і української сили. І тому наша команда в парламенті не дасть їм продати землю іноземцям. І Зеленський, і Порошенко, і Вакарчук – вони всі кажуть, що вони готові голосувати за ринок земель. Радикальна партія Ляшка єдина в цьому новому парламенті, і не важно, скільки нас буде. Безумовно, чим більше, тим краще, але, скільки б нас не було, вирішує лідерство, а не кількість. Ми готові до боротьби, як сьогодні в опозиції до Зеленського, так само в парламенті ми не дамо їм продати землю. Подивіться їхню ще одну заяву, яку вони зробили два дні тому: вони хочуть скасувати мораторій, який два роки тому ми вибили тут у парламенті, вигризли – мораторій на заборону вивезення з України необробленого лісу-кругляка. Після саміту Україна - ЄС це було одне з ключових питань, яке обговорювалося в таємному режимі на цьому саміті. Зеленський взяв на себе зобов'язання скасувати мораторій. Я звертаюсь до жителів України від Карпат до Сумщини: скасування мораторію на вивезення з України необробленого лісу-кругляка – це варварська вирубка лісів, це знищення сотень нових українських деревообробних підприємств, які з'явилися в Україні за останні два роки, коли наша команда добилася цього мораторію. Десятки тисяч українців залишаться без роботи, без засобів до існування і нічим буде годувати свою сім'ю от що пропонує Зеленський, скасовуючи цей мораторій. У новому парламенті я не дам ні Зеленському, ні іншим запроданцям скасувати мораторій на вивезення з України лісу, деревини необробленої, щоб не створювали за рахунок нашої деревини робочі місця за кордоном. Моя політика – припинити сировинну… використовувати Україну як сировинну колонію. Наш пріоритет – відновлення економіки, робочі місця для українців, подолання бідності, збільшення добробуту кожної української сім'ї, перегляд умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це те, чого не робить нинішня влада, це те, що робив Порошенко, ту саму політику залежності, угодовництва, сировинної колонії продовжує Зеленський, тому що їм треба кредити. Це єдине, на що вони здатні – набирати кредити. І заради кредитів вони готові землю продавати, ліс вивозити, людей вивозити, знищувати село і знищувати місто. Політика моя, політика Радикальної партії протилежна, тому ми в опозиції до Зеленського. І окремо про не економічну політику, а про світоглядну, про українські речі. В новому парламенті Зеленський намагатиметься скасувати Закон про мову, провести особливий статус для Донбасу, провести референдум про членство України в НАТО, хоча це членство вже зафіксоване в Конституції України і Зеленський як Президент зобов'язаний виконувати Конституцію, а не ревізувати її. Шановні українці, я вам обіцяю, у новому парламенті ви побачите, що Ляшко - єдиний, хто буде проти цього боротися. Я не дам Зеленському відібрати в українців мову, землю, державність, легалізувати терористів і проводити будь-які меншовартісні речі. Я змушу Зеленського бути Президентом України, а не губернатором Малоросії. Я не дам Зеленському забрати в українців майбутнє. Ми будемо в опозиції до нього, я претендую на те, щоб зайняти посаду голови парламенту в новому скликанні, щоб захистити Україну, захистити українську землю і захистити українське майбутнє. Підтримуйте Радикальну партію! До слова запрошується пан Мірошниченко, народний депутат Мірошниченко, якому передає слово на виступ Ігор Шурма. А потім – Шановні виборці, шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу до проблеми багатьох українців, які не можуть вирішити спори в судах. Я хотів би звернути вашу увагу на відсутність суддів в судах. Я хотів би звернути увагу на тривалий час отримання остаточного рішення, оскільки на кожному етапі, крім того, що багато часу забирає сам сам розгляд справи, але ідуть ще апеляція, касація. Я хотів би звернути вашу увагу на неможливість вирішити проблему, в тому числі і після того, як люди отримали рішення судів, коли виконання рішень, ми знаємо, в нашій країні надзвичайно низьке. Яким чином можна було би і потрібно було би, виходячи з досвіду цивілізованих країн світу, вирішити цю проблему? Ця проблема вирішується за рахунок медіацій. Медіація, суть якої полягає в досудовому або позасудовому варіанті вирішення спорів, коли дві сторони, які мають спір, конфлікт, за допомогою професійно підготовленого медіатора готують мирову угоду. Після цього немає потреби вже виконавцям, чи державним, чи недержавним, допомагати виконувати це рішення. Після цього немає подальшого невдоволення однієї з сторін, яка програла суд. Саме тому, шановні колеги, і зареєстровано мною законопроект 10425, який запроваджує на підставі 124 статті Конституції, в якій йдеться про те, що закон може встановити обов'язковий, досудовий порядок врегулювання спорів якраз шляхом медіації. Законопроект дозволяє створити умови, коли громадяни можуть значно швидше з меншими втратами і матеріальними у тому числі, без подальшого конфлікту врегулювати будь-які конфлікти і спори. Саме тому 18 липня, на наступному тижні, о 12-й годині буде на базі профільного Комітету правової політики Верховної Ради України проведено Національну конференцію: "Законодавче забезпечення медіації в Україні". Я запрошую всіх народних депутатів, я запрошую всіх професіоналів, які працюють в галузі медіації, я запрошую всіх активістів, які дотичні до проблем вирішення спорів, до участі в цій конференції, щоби ми вже в наступному скликанні, ухваливши цей закон… Доброго дня, шановні колеги. Я сьогодні хочу поговорити про енергобезпеку, оскільки насправді це надзвичайно важлива частина національної безпеки держави, і що ми зробили за чотири Вперше за історію України в 2014 році на рівні парламенту ми почали дискусії по питаннях енергобезпеки і розробили концепцію енергобезпеки. Насправді ми сьогодні зареєстрували законопроект про енергетичну безпеку, і було дуже багато пророблено міжнародної роботи, переговорів разом з Комітетом закордонних разом з колегами іншими по фракції. І це сьогодні ми маємо дуже хороші результати. У першу чергу ми прийняли Закону "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії", про регулятора. І ці закони дали можливість виграти позови у Стокгольмському арбітражі, зробити Україну енергетично незалежною, не закуповувати більше газ в одного постачальника, а мати можливість вільно купувати його на ринку і платити за це політичну ціну. Нам також вдалося разом з парламентською дипломатією зупинити на два роки будівництво "Північного потоку", і сьогодні ця боротьба ще триває.

для українського бюджету. Ми також приділяли дуже велику частину не тільки законодавчій роботі, але практичній імплементації в нашій роботі, тому залучали активно інвестиції у видобуток газу. І на сьогодні ми маємо канадійських, американських, британських інвесторів, сильні українські компанії, які будуть видобувати газ по 9 великих ділянках, родовищах в Україні. І це більше півтора мільярда доларів США в найближчих півтора року мільярдів доларів за час дії угод. Тому я вважаю, що ці договори повинні бути якнайшвидше підписані і ці компанії приступили до видобутку газу, який в перспективі 5-7 років років дасть можливість Україні не закуповувати газ. Що ще потрібно зробити? Потрібно в першу чергу подбати про те, щоб Україна збільшувала свою ліквідність енергетичну. І ми повинні прикласти зусиль для того, щоб Україна стала східноєвропейським газовим хабом, щоби ми могли поставляти також LNG, і це не тільки газ, як і не тільки питання ціни, сьогодні ціна падає, але це і питання диверсифікації поставок газу, і це питання нашої безпеки. Ми повинні створити газову біржу. Ми повинні також зосередитись на тому, щоб залишити глобального інвестора, сильну компанію Це дасть можливість Україні стати повністю енергетичною і незалежною і зробити український газ дешевше. Тому, я вважаю, що наступному парламенту… Дякуємо. Дуже багато бажаючих виступити. Дякуємо вам, шановна колега. Будь ласка, пані Пташник запрошується до слова. Прошу. Добрий день, шановні українці! Сьогодні останнє засідання парламенту цього скликання, і я вважаю, що обов'язком кожного народного депутата є звітування за свою діяльність у Верховній Раді. Саме тому сьогодні присутні не так багато народних депутатів, але присутні ті, хто вважають своїм обов'язком бути в пленарному засіданні і звітувати перед вами. Що я хочу зараз, на чому зосередитися. За свою каденцію я намагалася приймати ті закони і пропонувати, які спрямовані на захист бізнесу, які направлені на розвиток чесної, прозорої конкуренції, які допомагали запроваджувати реформу децентралізації і ми разом з багатьма експертами, власне, просували і прийняли ці законопроекти в парламент. Законопроекти, які б посилювали роль міжнародних експертів під час відбору суддів до антикорупційного суду. Законопроекти, які були спрямовані спрямовані на захист прав громадян. Законопроекти, які мали би змінити парламент і провести реформу, але, на превеликий жаль, принаймні парламентська реформа не була проведена. В той же час, чотири роки я працювала як позафракційний народний депутат і тепер хочу подякувати всім тим народним депутатам з різних фракцій, які підтримували мої законодавчі ініціативи і які голосували за ці законодавчі ініціативи, незважаючи на те, що я не мала команди за своїми плечами.

які би мали можливість, власне, запровадити оцей захист громадян. В той же час, я хочу зараз наголосити на тому, що в наступній каденції, якщо я буду народним депутатом, я хочу займатися вирішенням питань ЖКХ, і, вважаю, що потрібно певні зміни проводити. Тому що зараз я зустрічаюся з виборцями Шевченківського району міста Києва і я бачу, в якому ганебному стані знаходяться будинки, і, очевидно, що потрібно приділити цьому увагу. Я хочу зробити так, щоби унеможливити розподіл Київрадою бюджету в ручному режимі, що наразі відбувається. переживаю, якою буде кількість проукраїнських народних депутатів в парламенті наступного скликання, і чи буде їх достатньо, щоби протидіяти російській агресії і проросійським народним депутатам, які, на жаль, йдуть також до парламенту наступного скликання. Але я хочу все ж таки, щоби принцип того, що закон - єдиний для всіх, запрацював, тому я звертаюся до вас і прошу вас обирати свідомо. Прошу вас аналізувати кандидатуру кожного для того, щоби в парламент наступного скликання прийшли ті... Дякуємо. Дякуємо, пані Вікторія. І бажаємо вам успіху і перемоги. І, будь ласка, до слова запрошується Єгор Соболєв. Будь ласка, пане Єгоре. Я свій останній виступ в цій Раді хочу розпочати зі слів подяки людям, які нам так сильно допомагали. Звісно, можна багато говорити про наших міжнародних партнерів, багато говорити про колег, які займали позицію тут, але я завжди пишався і вважав ключовою позицію громадян. Невелика кількість активних принципових громадян насправді допомагали приймати найважливіші рішення цього парламенту. І я хочу сьогодні сказати найтепліші слова всім колегам, друзям з Центру протидії корупції, з Інституту законодавчих ідей, з Центру UA, з Transparency International, з Громадського люстраційного комітету, з багатьох-багатьох організацій, ініціатив і просто людей, серед яких, від підприємців до добровольців цієї війни за незалежність, були люди, що присвячували свій час управлінню своєю державою. Для мене це головний урок цієї Ради. Всі рішення, все, чого потребує українське суспільство, воно легко може отримати, тільки воно має це розуміти. Воно має розуміти свої сили. І воно має розуміти, що парламент, Президент, уряд це все наслідок дій або бездіяльності громадян. Якщо ви хочете захищеного життя, якщо ви хочете справедливості, якщо ви хочете турботи – а хто цього не хоче? – то дуже важливо, щоб ви ви делегували свої повноваження принциповим і дієвим людям. Або самі йшли в політику, якщо ви таких людей там не бачите або бачите недостатньо. Я думаю, що це головне прокляття цього парламенту, що принципових і дієвих людей дуже не вистачало. І навіть добрі закони, які ухвалювалися, вони часто насамперед тими самими народними депутатами, Президентом, міністрами не виконувалися. І я думаю, що це проблема, яка дуже сильно вдарила по багатьох досягненнях цієї Ради. Не будьте "ідіотусами", як називав Арістотель людей, що ухиляються від заняття політикою. Шукайте поміж себе принципових людей, творіть разом з ними політичні сили. Робімо нашу державу все сильнішою, все справедливішою, все захищенішою. До зустрічі у цих справах! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І до слова запрошується Рефат Чубаров. Шановний колего, будь ласка. Колеги, нагадую, о першій годині ми будемо закривати сесію останню Верховної Ради восьмого скликання, і просимо, щоб на першу годину всі депутати прибули до сесійної зали. Будь ласка, пане Рефате. 12:47:07 ЧУБАРОВ Р.А. Шановні колеги, шановні громадяни України! У своєму виступі хочу подякувати не лише своїм колегам, але і в першу чергу хочу виказати щирі слова вдячності українському суспільству, мільйонам українцям, як в середині країни, так і тим, хто живе в інших країнах, але відчувають себе українцями і дбають про Україну, за потужну підтримку Криму, тимчасово окупованого Російською Федерацією, кримськотатарського народу і за нашу об'єднану спільну роботу задля України включно з Кримом. Хочу сподіватися, що новий склад парламенту України стане більш ефективним щодо деокупації Криму, щодо схвалення змін і доповнень до Конституції України в частині Автономної Республіки Крим. Шкодую, що незважаючи на те, що всі підготовчі роботи до цього були здійснені, не вистачило у попереднього керівництва політичної волі дійти до кінця та надати Криму статус національно-територіальної автономії, виходячи з права кримськотатарського народу на самовизначення у складі української держави. Я хочу наприкінці висловити слова високої пошани та підтримки до кримськотатарського народу, який здійснює опір ненасильницькими методами, формами, опір російській окупації. Хочу подякувати особливо тим, хто 2 дні тому вийшов з мітингом протесту проти репресій і переслідування кримськотатарського народу, вийшов з мітингами на Красну площуу лігві бандитсько-терористичної російської держави. Хочу просто всім нагадати, користуючись такою нагодою, в 1987 році, коли кримські татари за умов СРСР з такими масовими протестами, тоді декілька тисяч людей з'їхалися зі всіх місць вигнання до Москви, і після тих протестів через неповних 4 роки Радянський Союз розпався. Впевнений, що нашими спільними такими спротивами розпадеться і Російська Федерація. Я дійсно горджуся всіма тими, хто хто живе в Криму і, хто здійснює спротив Російській Федерації. Спасибі вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам і дякуємо за спільну боротьбу за повернення Криму. І, будь ласка, до слова запрошується Віктор Кривенко. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Шановне товариство, шановні глядачі, фінальний виступ в цьому скликанні. Мені не соромно за жоден свій вчинок, я багатьма речами, які ми спільно зробили, пишаюся. Це і Закон про українську пісню на радіо, це і питання взагалі збереження нашої ідентичності, і все, що ми робили в гуманітарному напрямку, і Закон про Пласт, і те, що вдалося 17 мільйонів гривень спрямувати на розвиток Пласту, і питання в економічній сфері. Тобто, починаючи від Експортно-кредитного агентства, заборони вивозу лісу-кругляка і всіх решти, інших питань, якими ми займалися, дуже багато є про що поговорити. Я вважаю, що народні обранці повинні звітувати перед виборцями. Я приготував свій звіт і опублікую його. Понад 190 законопроектів подано, де я є автором або співавтором, 38 з них стали законопроектами. Більше 4,5 тисяч звернень та запитів було підписано за цей час, а за кожним з цих запитів стоїть конкретна проблема або людини, або конкретної компанії, на яку силовики нападають. Прийняті законопроекти, яких я є ініціатором і автором, які дозволили жити заводу "Антонов", коли ми з вами 3 роки тому зняли з них зашморг борговий. 450 мільйонів гривень ми спрямували на порятунок мого рідного "Південмашу", де я працював заступником генерального директора. Ми прийняли законопроект, де я є співавтором, про 5 відсотків, які залишаються від рентних платежів. І, для прикладу, лише минулого року Гадяцький район отримав плюс 93 мільйона гривень, Лохвицький район - плюс 101 мільйон Ми багато займалися правозахистом, починаючи від вбивства сестри Ірини Ноздровської, і потім саму Ірину вбили. Тобто мій помічник Андрій Руденко, адвокат, займався цими справами, і зараз продовжує займатися. Ми змогли за два роки посадити і вбивцю, і продовжуємо вести багато інших резонансних справ. Це і питання в Ірпені, де 2 тисячі дітей не пішли в школу і в садочок. Це і питання у Василькові, де фундаментальні розкрадання. І російського громадянина, який очолює зараз Одесу, який два місяці минулого року переховувався по заяві, яку я ініціював, і НАБУ порушило кримінальні справи. Сотні мільйонів гривень пішли на різноманітні культурницькі проекти, на різноманітні економічні проекти, на потреби громад. Тут довго зачитувати. Від збереження петриківського розпису до підтримки Національного інституту пам'яті. Багато чого зроблено. Але багато що можна зробити. Зараз я балотуюся по 151 округу - це Гадяцький, Лохвицький, Чорнухинський, Пирятинський, частина Лубенського району і Гребінківський район. буду з достойністю і честю представляти наш округ, якщо мені довірять. Закликаю дивитися на шлях людей, які балотуються. Підтримати рухівців по всіх Україні, які балотуються по округам зараз. І дивитися ще тих, хто не був вчора на роботі, в цей надзвичайно важливий день, ні в якому випадку за них не голосувати. І тих, кого сьогодні немає, коли останній робочий день. Це нонсенс, народний депутата Логвинський. Колеги, за кілька хвилин, будь ласка, прошу повертатись до сесійної зали, за кілька хвилин розпочнеться закриття. Ми будемо закривати нашу сесію. Будь ласка. Шановні друзі, шановні громадяни України, багато моїх колег розповідали, що вони зробили, які вони круті. Я, знаєте, хочу почати свій виступ з іншого. Я хочу подякувати всім українцям за те, що ви дійсно круті. Тому що зараз прапор України піднімається по всьому світу. Тому що в усьому світі знають, які українці насправді. Вони гідні, вони захистили власну державу. Ми – круті. І саме з цієї фрази я хотів би почати свій виступ. Шановні друзі, ви знаєте, на жаль, інколи ми недооцінюємо себе і це погано. Бо ми змогли зробити сильну армію, сильну армію, яка захистила нашу державу, захистила наших дітей. Що таке була раніше армія? Це хтось казав: якийсь прапор, щось десь вкрали. Ні, у нас бійці. Коли мені на рівні Держави Ізраїль або в Сполучених Штатах кажуть: ми пишаємося вашою армією, такого досвіду ніколи не було. Ні, ми це зробили – ми захистили агресора. Ми відберемо контроль над Кримом. Ми пишаємося кримськими татарами, які навіть під тиском, навіть на півострові строгого режиму залишаються українцями.

Коли пан Яценюк починав працювати, було 20 тисяч доларів на рахунку бюджету. Але ми вийшли, ми – гідні. Коли ви кажете, що в нас немає лідерів - у нас є лідери. У нас є лідери, які повели вперед нашу державу. Я… Щойно виступав пан Олег Ляшко визначив, скільки зробили і далі – як воювали. І ми далі повинні воювати за свою безпеку. Є багато інших людей, я знаю, я всіма вами пишаюся, але головне, щоб українці вами пишались. Я впевнений, що зараз, голосуючи, вони покажуть, що вони, ми гідні і будуть обрані гідні представники. Я хочу вам сказати, друзі, про те, що вкрай важливо, щоби далі українці зробили все для того, щоби відчувати те, що зробив цей парламент, що зробила фракція Радикальної партії, "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", навіть опозиція, але воювали за власну державу. Тому я закликаю, друзі, обирайте тих людей, які дійсно своїми вчинками, своєю долею, сильною командою зробили цю України, захистили нас всіх. І далі можу сказати, що вчора ми зустрічались з паном Олегом Ляшко і Лозовим з Прем'єр-міністром Ізраїлю і він сказав: "Вас ніхто не переможе, бо єдина, найсильніша зброя – це патріотизм. І він у вас є. Ми переможемо! Я пишаюсь, українці! Дякую всім! Дякую моїм помічникам, які допомагали! Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Шверк. Він передає слово Івану Споришу. Іван Спориш, Вінниччина, 15-й округ. От мені саме приємно, тому що саме на моєму виступі ми сьогодні, можливо, завершимо нашу каденцію восьмого скликання.

І мені, знаєте, от саме тому, можливо, така випала честь сьогодні виступити крайнім, не останнім, а крайнім у цій Верховній Раді. Але дуже мені соромно те, коли запитуєш своїх друзів, тих, які сидять в залі, хто йде на вибори, хто не йде,

не балотуюся". І не йде вона. Ви знаєте, от таких, як вона, як Комітет, який очолює, закордонних справ, от мені здається, от таких побільше, як вона, повинно бути в цьому залі. Я не кажу за себе. Тому що, знаєте, такі, як я, вже, можливо, це вже історія. Але, разом з тим, от молодь повинна бути в цьому залі, молодь повинна звершувати ці справи. Ви знаєте, я повторявся і ще не один раз повторюся: все-таки наш парламент зробив дуже багато. І, знову ж таки, якщо вдасться тому парламенту, який прийде після нас, проголосувати за стільки реформ, скільки ми проголосували, скільки ми прийняли законів, то це, я думаю, що це буде дуже великий плюс. Але, мені здається, той парламент, який прийде, мабуть, він не буде на стільки освічений. Хоч казалось би не багато, але от дисципліна у нас да, дисципліна у нас погана. Але, разом з тим, при тій дисципліні, яка у нас була, все-таки вдалося дуже і дуже багато зробити. Тому я хотів подякувати всім своїм колегам, з якими з якими я працював, за наш комітет, в якому я очолював підкомітет сім'ї молодіжної політики і дитинства, сім'ї молодіжної політики, спорту і туризму, наш комітет, який очолює Артур Палатний. Мені приємно, приємно, що я в такому комітеті працював. Але я хотів побажати нашим виборцям: шановні наші виборці, знову ж таки, як я багато разів говорив з цієї трибуни, не наступайте на одні і ті ж самі граблі. Вибирайте, дивіться, щоб ви потім не казали: ми не тих обрали, ми обрали не той парламент, який хотіли. На жаль, це буде. І дуже хотілося б, щоб цього не було. Дуже хотілося б, щоб все-таки ми всі разом з вами розуміли ту роботу, яку ми разом з вами робили в цьому парламенті… Дякую. Шановні колеги, дозвольте і мені від імені нашого парламенту подякувати Івану Споришу як найбільш відповідальному депутату Верховної Ради України, який не пропустив жодного засідання. І навіть були такі дні, коли була тільки президія і Іван Спориш в цій залі. Але ми все одно продовжували нашу нашу роботу. І ми бажаємо вам успіху, пане Іване, на наступних виборах. Шановні колеги, за кілька хвилин розпочнеться вже наше урочисте засідання, закриття сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Я запрошую до сесійної зали всіх народних депутатів України. Ми раді вже, що до нас доєднується уряд, міністри. Колеги, будь ласка, ми маємо ще буквально хвилин виступів. Будь ласка, пан Кишкар, вам слово. Прошу, будь ласка. Іван Дмитрович, перепрошую, я на пару відсотків відстав від вас, але маю честь подякувати людям, кожному з вас за прийняті реформи з децентралізації, прийняту і започатковану реформу освіти, яку я частково критикую і доповнюю і намагаюся її зробити кращою. Величезний пласт роботи, починаючи від Закону України "Про національну безпеку", завершуючи питаннями гуманітарного розмінування, і як наступний крок буде прийнято, я впевнений, буде прийнято план по деокупації, демілітаризації і і Автономної Республіки Крим, і частини Східної України, Донбасу, які ближчим часом будуть повернені під суверенітет української держави. Я думаю, що робота кожного з вас з часом буде відзначена тими позитивними змінами, які відчує кожен громадянин України. робота продовжується, на яких ми посадах ми не працювали б, які б відомства, міністерства не очолювали. Позиція державної людини, позиція державника – це захист національних інтересів як інтересів, які точно старші за колективні і точно старші за особисті інтереси. Я, як Павло Кишкар, який іде, в тому числі, і балотується на наступних на наступних парламентських виборах, гарантую, що цей принцип переваги державних інтересів, колективних інтересів над особистими будуть реалізовані в конкретних діях Павла Кишкаря, де б він не працював. Слава Україні! Дякуємо. Колеги, ми маємо ще буквально один виступ. У мене за нашим листом виступом зараз йде Іван Спориш, а він нікому не передає слово. Тоді наступний Олексій Ленський… Передає. Будь ласка, пан Шверк, вам слово, Дорогі колеги, шановні колеги,

Шановні колеги, я хочу подякувати всім вам за те, що ви якісно працювали під час цієї восьмої каденції Верховної Ради України. Мені здається, хто б що б не казав, а наша Рада зробила багато чого для того, щоб наша Україна була українською, була якісною і була такою країною, якою можна пишатися. Я б дуже хотів, щоб наша країна і залишалася такою, якою б кожен з нас, кожен з українців, кожен з громадян України, а також українців, які живуть за нашими кордонами, могли пишатися. Я вважаю, що ми багато для цього зробили. Я був членом Комітету з інформаційної політики і свободи слова. Мені здається, що наш комітет зробив багато для того, щоб української мови стало більше в українському телерадіопросторі. Я вважаю, що за це нашу нашій Раді можна лише подякувати. Мені б дуже хотілося б, щоб ці надбання залишилися таким дороговказом і для наступної Ради. Я хочу побажати всім своїм товаришам, які балотуються, перемоги. Я хочу, щоби вони стали членами наступної Ради і несли те, що ми робили цієї каденції, і в дев'ятій каденції Верховної Ради України. Я також хочу побажати всього найкращого тим моїм колегам, які так, як і я, не будуть балотуватися і не збираються займатися політикою надалі. Але я вважаю, що ми будемо громадянами України і будемо робити все для того, щоб наша країна становилася кращою з кожним днем. Слава Україні! Шановні колеги, час для виступів від народних депутатів завершений. І на закриття сесії прибув Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман і члени Кабінету Міністрів. Вітаємо всіх вас!

Друзі, фактично заключний день нашої роботи, і я можу з честю сказати, що ці роки, які ми змогли пропрацювати разом, окрім важливості тих законів, які ми приймали, ми також показати і велику результативність. Верховною Радою восьмого скликання було проведено 580 пленарних засідань, було прийнято 2734 законодавчих актів, в тому числі 987 законів та кодексів в цілому. Також Верховною Радою восьмого скликання було проведено 35 парламентських слухань. Це статистика, яка демонструє результат, кількість законів. Але ми з вами всі пам'ятаємо, якої якості і якої потуги було багато з тих законів, які приймалися тут, у Верховній Раді України, як часто нам доводилося відчайдушно, з останніх сил об'єднувати усіх в залі, щоб вийти на успішне голосування, на успішну реформу. І це відбувалося в той час, коли нам доводилося відбивати російську агресію. Це відбувалося в той час, коли нам доводилося в кожному бюджеті виділяти більше коштів для Збройних Сил, для армії, для військових. Ми захищали країну від агресора і водночас реформували всі сфери суспільного життя. Я нагадаю пенсійну реформу, нагадаю медичну реформу, нагадаю реформу місцевого самоврядування, на моє переконання, одну з найбільш успішних реформ. І ми спільно з урядом, і я хочу подякувати і Володимиру Борисовичу Гройсману, і всім членам уряду за підготовку і проведення тих реформ. І що було важливо? Було важливо велика координація між комітетами Верховної Ради і міністрами в підготовці кожної з тих реформ. Ви пригадуєте нашу реформу антикорупційну, Єгор, коли багато хто не вірив, що це можливо, але було створено всі антикорупційні органи. Це нашим парламентом була введена, я переконаний, найбільш відкрита система електронного декларування в світі. І українським парламентом був прийнятий Закон про антикорупційний суд з урахуванням усіх поправок Венеційської комісії. І це рішення, яке фактично продемонструвало повну єдність і громадянського суспільства, і українського парламенту, і наших закордонних партнерів. Ми реформували поліцію. Ми, колеги, провели історичні рішення в гуманітарній сфері. Пригадайте наші закони про декомунізацію. Який це був великий в залі порив, коли ми фактично змінювали гуманітарну політику України. Адже декомунізація – це була ментальна деокупація України, адже для Путіна важлива війна за серця і уми людей, а ми наш простір наповнювали українським духом. Як ми вводили квоти на телебаченні і на радіо, пригадуєте, як багато хто говорив, що можуть бути конфлікти, що суспільство не сприйме. А потім як суспільство аплодувало, коли чули українську пісню на всіх телебаченнях і на радіо. Я хочу подякувати і В'ячеславові Кириленкові за ці закони, які стосувалися захисту української книги і розвитку нашої культурної сфери,

сподівався на Божу поміч, що це звернення, яке започаткувало шлях до Томосу, що, власне, воно було проголосовано в цьому залі. Звичайно, наше рішення про Закон про українську мову - це було неймовірною перемогою цього скликання, як і вчорашнє рішення про Виборчий кодекс. Ми зробили в гуманітарній сфері неймовірні речі: ми, нарешті, після багатьох десятків років визнали всіх, хто воював за українську незалежність у ХХ столітті, учасниками національно-визвольної боротьби, а також учасниками бойових дій. І це велика історична справедливість, яку ми спільно змогли здійснити в сесійній залі, в якій ми мали честь працювати спільно з сином головного командира УПА Романа Шухевича - Юрієм Шухевичем. І особливо хочу відзначити міжнародну діяльність. За ці роки нам спільно з Президентом Порошенком вдалося створити потужну антипутінську коаліцію. Мало хто вірив, що це можливо, що можливо протягом п'яти років утримувати санкції проти російського агресора. Завдяки великій дипломатії і парламентській, завдяки координації спільної роботи і Міністерства закордонних справ, і Президента Порошенка ми отримували цю коаліцію. І я вважаю великою перемогою те, що ми внесли зміни в Конституцію і визначили, що стратегічний напрям для України - це напрям в НАТО і в ЄС, яке демонструє незворотність цього напрямку. І, я переконаний, це історичне рішення, яке було прийнято цим парламентом. Нас багато критикують, і, напевно, є за що. І, напевно, що були помилки. Нам доводилось працювати в неймовірних умовах, у відчайдушних умовах нам доводилось працювати всі ці роки. Але я напевно знаю, що кожен з народних депутатів розумів цю відповідальність, яка лежала перед нами. Кожен з урядовців знав і розумів відповідальність кожного нашого рішення, кожної нашої дії, і кожен відчайдушно на своєму фронті проводив реформи: чи в медицині, чи в поліції, чи в Міністерстві фінансів. незважаючи на всю критику, яка може іти щодо нас, незважаючи на ці абсурдні ідеї, щоб зачистити поле від всіх тих, хто п'ять років захищав нашу країну, а власне, такою є вчорашня заява, зачистити поле від тих, хто захищав країну всі ці п'ять років, я переконаний, що історія дасть дасть високу оцінку нашим спільним діям. Ми будували фундамент великого українського дому, ми розвивали великий український європейський дім і робили сучасним, і робили його європейським. І я хочу подякувати усім присутнім в залі народним депутатам, незалежно від фракцій і незалежно від приналежності до тих чи інших партійних чи політичних груп, але, все-таки, окремо

з Transparency International, з Громадського люстраційного комітету, з багатьох-багатьох організацій, ініціатив і просто людей, серед яких, від підприємців до добровольців цієї війни за незалежність, були люди, що присвячували свій час управлінню своєю державою. Для мене це головний урок цієї Ради. Всі рішення, все, чого потребує українське суспільство, воно легко може отримати, тільки воно має це розуміти. Воно має розуміти свої сили. І воно має розуміти, що парламент, Президент, уряд це все наслідок дій або бездіяльності громадян. Якщо ви хочете захищеного життя, якщо ви хочете справедливості, якщо ви хочете турботи а хто цього не хоче? – то дуже важливо, щоб ви делегували свої повноваження принциповим і дієвим людям. Або самі йшли в політику, якщо ви таких людей там не бачите або бачите недостатньо. Я думаю, що це головне прокляття цього парламенту, що принципових і дієвих людей дуже не вистачало. І навіть добрі закони, які ухвалювалися, вони часто насамперед тими самими народними депутатами, Президентом, міністрами не виконувалися. І я думаю, що це проблема, яка дуже сильно вдарила по багатьох досягненнях цієї Ради. Не будьте "ідіотусами", як називав Арістотель людей, що ухиляються від заняття політикою. Шукайте поміж себе принципових людей, творіть разом з ними політичні сили. Робімо нашу державу все сильнішою, все справедливішою, все захищенішою. До зустрічі у цих справах! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І до слова запрошується Рефат Чубаров. Шановний колего, будь ласка. Колеги, нагадую, о першій годині ми будемо закривати сесію останню Верховної Ради восьмого скликання, і просимо, щоб на першу годину всі депутати прибули до сесійної зали. Будь ласка, пане Рефате. 12:47:07 ЧУБАРОВ Р.А. Шановні колеги, шановні громадяни України! У своєму виступі хочу подякувати не лише своїм колегам, але і в першу чергу хочу виказати щирі слова вдячності українському суспільству, мільйонам українцям, як в середині країни, так і тим, хто живе в інших країнах, але відчувають себе українцями і дбають про Україну, за потужну підтримку Криму, тимчасово окупованого Російською Федерацією, кримськотатарського народу і за нашу об'єднану спільну роботу задля України включно з Кримом. Хочу сподіватися, що новий склад парламенту України стане більш ефективним щодо деокупації Криму, щодо схвалення змін і доповнень до Конституції України в частині Автономної Республіки Крим. Шкодую, що незважаючи на те, що всі підготовчі роботи до цього були здійснені, не вистачило у попереднього керівництва політичної волі дійти до кінця та надати Криму статус національно-територіальної автономії, виходячи з права кримськотатарського народу на самовизначення у складі української держави. Я хочу наприкінці висловити слова високої пошани та підтримки до кримськотатарського народу, який здійснює опір ненасильницькими методами, формами, опір російській окупації. Хочу подякувати особливо тим, хто 2 дні тому вийшов з мітингом протесту проти репресій і переслідування кримськотатарського народу, вийшов з мітингами на Красну площуу лігві бандитсько-терористичної російської держави. Хочу просто всім нагадати, користуючись такою нагодою, в 1987 році, коли кримські татари за умов СРСР з такими масовими протестами, тоді декілька тисяч людей з'їхалися зі всіх місць вигнання до Москви, і після тих протестів через неповних 4 роки Радянський Союз розпався. Впевнений, що нашими спільними такими спротивами розпадеться і Російська Федерація. Я дійсно горджуся всіма тими, хто живе в Криму і, хто здійснює спротив Російській Федерації. Спасибі вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам і дякуємо за спільну боротьбу за повернення Криму. І, будь ласка, до слова запрошується Віктор Кривенко. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Шановне товариство, шановні глядачі, фінальний виступ в цьому скликанні. Мені не соромно за жоден свій вчинок, я багатьма речами, які ми спільно зробили, пишаюся. Це і Закон про українську пісню на радіо, це і питання взагалі збереження нашої ідентичності, і все, що ми робили в гуманітарному напрямку, і Закон про Пласт, і те, що вдалося 17 мільйонів гривень спрямувати на розвиток Пласту, і питання в економічній сфері. Тобто, починаючи від Експортно-кредитного агентства, заборони вивозу лісу-кругляка і всіх решти, інших питань, якими ми займалися, дуже багато є про що поговорити. Я вважаю, що народні обранці повинні звітувати перед виборцями. Я приготував свій звіт і опублікую його. Понад 190 законопроектів подано, де я є автором або співавтором, 38 з них стали законопроектами. Більше 4,5 тисяч звернень та запитів було підписано за цей час, а за кожним з цих запитів стоїть конкретна проблема або людини, або конкретної компанії, на яку силовики нападають. яких я є ініціатором і автором, які дозволили жити заводу "Антонов", коли ми з вами 3 роки тому зняли з них зашморг борговий. 450 мільйонів гривень ми спрямували на порятунок мого рідного "Південмашу", де я працював заступником генерального директора. Ми прийняли законопроект, де я є співавтором, про 5 відсотків, які залишаються від рентних платежів. І, для прикладу, лише минулого року Гадяцький район отримав плюс 93 мільйона гривень, Лохвицький район - плюс 101 мільйон Ми багато займалися правозахистом, починаючи від вбивства сестри Ірини Ноздровської, і потім саму Ірину вбили. Тобто мій помічник Андрій Руденко, адвокат, займався цими справами, і зараз продовжує займатися. Ми змогли за два роки посадити і вбивцю, і продовжуємо вести багато інших резонансних справ. Це і питання в Ірпені, де 2 тисячі дітей не пішли в школу і в садочок. Це і питання у Василькові, де фундаментальні розкрадання. І російського громадянина, який очолює зараз Одесу, який два місяці минулого року переховувався по заяві, яку я ініціював, і НАБУ порушило кримінальні справи. Сотні мільйонів гривень пішли на різноманітні культурницькі проекти, на різноманітні економічні проекти, на потреби громад. Тут довго зачитувати. Від збереження петриківського розпису до підтримки Національного інституту пам'яті. Багато чого зроблено. Але багато що можна зробити. Зараз я балотуюся по 151 округу - це Гадяцький, Лохвицький, Чорнухинський, Пирятинський, частина Лубенського району і Гребінківський район. буду з достойністю і честю представляти наш округ, якщо мені довірять. Закликаю дивитися на шлях людей, які балотуються. Підтримати рухівців по всіх Україні, які балотуються по округам зараз. І дивитися ще тих, хто не був вчора на роботі, в цей надзвичайно важливий день, ні в якому випадку за них не голосувати. І тих, кого сьогодні немає, коли останній робочий день. Це нонсенс, народний депутата Логвинський. Колеги, за кілька хвилин, будь ласка, прошу повертатись до сесійної зали, за кілька хвилин розпочнеться закриття. Ми будемо закривати нашу сесію. Будь ласка. Шановні друзі, шановні громадяни України, багато моїх колег розповідали, що вони зробили, які вони круті. Я, знаєте, хочу почати свій виступ з іншого. Я хочу подякувати всім українцям за те, що ви дійсно круті. Тому що зараз прапор України піднімається по всьому світу. Тому що в усьому світі знають, які українці насправді. Вони гідні, вони захистили власну державу. Ми – круті. І саме з цієї фрази я хотів би почати свій виступ. Шановні друзі, ви знаєте, на жаль, інколи ми недооцінюємо себе і це погано. Бо ми змогли зробити сильну армію, сильну армію, яка захистила нашу державу, захистила наших дітей. (Оплески) Що таке була раніше армія? Це хтось казав: якийсь прапор, щось десь вкрали. Ні, у нас бійці. Коли мені на рівні Держави Ізраїль або в Сполучених Штатах кажуть: ми пишаємося вашою армією, такого досвіду ніколи не було. Ні, ми це зробили – ми захистили агресора. Ми відберемо контроль над Кримом. Ми пишаємося кримськими татарами, які навіть під тиском, навіть на півострові строгого режиму залишаються українцями. нам є чим пишатися. У нас є лідери, які навіть під тиском захистили економічне зростання держави. Путін зробив все для того, щоб підпалити це дерево, щоб воно впало, і сказать: о, українці, у вас же впало. Ні,?ми стримали. Коли пан Яценюк починав працювати, було 20 тисяч доларів на рахунку бюджету. Але ми вийшли, ми – гідні. Коли ви кажете, що в нас немає лідерів - у нас є лідери. У нас є лідери, які повели вперед нашу державу. Я… Щойно виступав пан Олег Ляшко визначив, скільки зробили і далі – як воювали. І ми далі повинні воювати за свою безпеку. Є багато інших людей, я знаю, я всіма вами пишаюся, але головне, щоб українці вами пишались. Я впевнений, що зараз, голосуючи, вони покажуть, що вони, ми гідні і будуть обрані гідні представники. Я хочу вам сказати, друзі, про те, що вкрай важливо, щоби далі українці зробили все для того, щоби відчувати те, що зробив цей парламент, що зробила фракція Радикальної партії, "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", навіть опозиція, але воювали за власну державу. Тому я закликаю, друзі, обирайте тих людей, які дійсно своїми вчинками, своєю долею, сильною командою зробили цю України, захистили нас всіх. І далі можу сказати, що вчора ми зустрічались з паном Олегом Ляшко і Лозовим з Прем'єр-міністром Ізраїлю і він сказав: "Вас ніхто не переможе, бо єдина, найсильніша зброя – це патріотизм. І він у вас є. Ми переможемо! Я пишаюсь, українці! Дякую всім! Дякую моїм помічникам, які допомагали! Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Шверк. Він передає слово Івану Споришу. Іван Спориш, Вінниччина, 15-й округ. От мені саме приємно, тому що саме на моєму виступі ми сьогодні, можливо, завершимо нашу каденцію восьмого скликання. Але, знаєте, можливо, це і для мене почесно і для нас всіх. Чому? Тому що мені якось так вдалося, що я сто процентів відвідував сесію, сто процентів, я ще не пропустив жодної сесії, я не пропустив жодного голосування. І мені, знаєте, от саме тому, можливо, така випала честь сьогодні виступити крайнім, не останнім, а крайнім у цій Верховній Раді. Але дуже мені соромно те, коли запитуєш своїх друзів, тих, які сидять в залі, хто йде на вибори, хто не йде, хто попаде в цей вже зал, хто буде в дев'ятому скликанні працювати, хто ні. То дуже обідно, наприклад, коли я підійшов до Ганни Гопко і запитав: "От скажи, будь ласка, ти балотуєшся чи ні?" А вона каже: "Ні, не балотуюся". І не йде вона. Ви знаєте, от таких, як вона, як Комітет, який очолює, закордонних справ, от мені здається, от таких побільше, як вона, повинно бути в цьому залі. (Оплески) Я не кажу за себе. Тому що, знаєте, такі, як я, вже, можливо, це вже історія. Але, разом з тим, от молодь повинна бути в цьому залі, молодь повинна звершувати ці справи. Ви знаєте, я повторявся і ще не один раз повторюся: все-таки наш парламент зробив дуже багато. І, знову ж таки, якщо вдасться тому парламенту, який прийде після нас, проголосувати за стільки реформ, скільки ми проголосували, скільки ми прийняли законів, то це, я думаю, що це буде дуже великий плюс. Але, мені здається, той парламент, який прийде, мабуть, він не буде на стільки освічений. Хоч казалось би не багато, але от дисципліна у нас да, дисципліна у нас погана. Але, разом з тим, при тій дисципліні, яка у нас була, все-таки вдалося дуже і дуже багато зробити. Тому я хотів подякувати всім своїм колегам, з якими з якими я працював, за наш комітет, в якому я очолював підкомітет сім'ї молодіжної політики і дитинства, сім'ї молодіжної політики, спорту і туризму, наш комітет, який очолює Артур Палатний. Мені приємно, приємно, що я в такому комітеті працював. Але я хотів побажати нашим виборцям: шановні наші виборці, знову ж таки, як я багато разів говорив з цієї трибуни, не наступайте на одні і ті ж самі граблі. Вибирайте, дивіться, щоб ви потім не казали: ми не тих обрали, ми обрали не той парламент, який хотіли. На жаль, це буде. І дуже хотілося б, щоб цього не було. Дуже хотілося б, щоб все-таки ми всі разом з вами розуміли ту роботу, яку ми разом з вами робили в цьому парламенті… Дякую. Шановні колеги, дозвольте і мені від імені нашого парламенту подякувати Івану Споришу як найбільш відповідальному депутату Верховної Ради України, який не пропустив жодного засідання. І навіть були такі дні, коли була тільки президія і Іван Спориш в цій залі. Але ми все одно продовжували нашу нашу роботу. І ми бажаємо вам успіху, пане Іване, на наступних виборах. Шановні колеги, за кілька хвилин розпочнеться вже наше урочисте засідання, закриття сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Я запрошую до сесійної зали всіх народних депутатів України. Ми раді вже, що до нас доєднується уряд, міністри. Колеги, будь ласка, ми маємо ще буквально хвилин виступів. Будь ласка, пан Кишкар, вам слово. Прошу, будь ласка. Іван Дмитрович, перепрошую, я на пару відсотків відстав від вас, але маю честь подякувати людям, кожному з вас за прийняті реформи з децентралізації, прийняту і започатковану реформу освіти, яку я частково критикую і доповнюю і намагаюся її зробити кращою. Величезний пласт роботи, починаючи від Закону України "Про національну безпеку", завершуючи питаннями гуманітарного розмінування, і як наступний крок буде прийнято, я впевнений, буде прийнято план по деокупації, демілітаризації і Автономної Республіки Крим, і частини Східної України, Донбасу, які ближчим часом будуть повернені під суверенітет української держави. Я думаю, що робота кожного з вас з часом буде відзначена тими позитивними змінами, які відчує кожен громадянин України. робота продовжується, на яких ми посадах ми не працювали б, які б відомства, міністерства не очолювали. Позиція державної людини, позиція державника – це захист національних інтересів як інтересів, які точно старші за колективні і точно старші за особисті інтереси. Я, як Павло Кишкар, який іде, в тому числі, і балотується на наступних на наступних парламентських виборах, гарантую, що цей принцип переваги державних інтересів, колективних інтересів над особистими будуть реалізовані в конкретних діях Павла Кишкаря, де б він не працював. Слава Україні! Дякуємо. Колеги, ми маємо ще буквально один виступ. У мене за нашим листом виступом зараз йде Іван Спориш, а він нікому не передає слово. Тоді наступний Олексій Ленський… Передає. Будь ласка, пан Шверк, вам слово, Дорогі колеги, шановні колеги,

Шановні колеги, я хочу подякувати всім вам за те, що ви якісно працювали під час цієї восьмої каденції Верховної Ради України. Мені здається, хто б що б не казав, а наша Рада зробила багато чого для того, щоб наша Україна була українською, була якісною і була такою країною, якою можна пишатися. Я б дуже хотів, щоб наша країна і залишалася такою, якою б кожен з нас, кожен з українців, кожен з громадян України, а також українців, які живуть за нашими кордонами, могли пишатися. Я вважаю, що ми багато для цього зробили. Я був членом Комітету з інформаційної політики і свободи слова. Мені здається, що наш комітет зробив багато для того, щоб української мови стало більше в українському телерадіопросторі. Я вважаю, що за це нашу нашій Раді можна лише подякувати. Мені б дуже хотілося б, щоб ці надбання залишилися таким дороговказом і для наступної Ради. Я хочу побажати всім своїм товаришам, які балотуються, перемоги. Я хочу, щоби вони стали членами наступної Ради і несли те, що ми робили цієї каденції, і в дев'ятій каденції Верховної Ради України. Я також хочу побажати всього найкращого тим моїм колегам, які так, як і я, не будуть балотуватися і не збираються займатися політикою надалі. Але я вважаю, що ми будемо громадянами України і будемо робити все для того, щоб наша країна становилася кращою з кожним днем. Слава Україні! Шановні колеги, час для виступів від народних депутатів завершений. І на закриття сесії прибув Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман і члени Кабінету Міністрів. Вітаємо всіх вас!

Друзі, фактично заключний день нашої роботи, і я можу з честю сказати, що ці роки, які ми змогли пропрацювати разом, окрім важливості тих законів, які ми приймали, ми також показати і велику результативність. Верховною Радою восьмого скликання було проведено 580 пленарних засідань, було прийнято 2734 законодавчих актів, в тому числі 987 законів та кодексів в цілому. Також Верховною Радою восьмого скликання було проведено 35 парламентських слухань. Це статистика, яка демонструє результат, кількість законів. Але ми з вами всі пам'ятаємо, якої якості і якої потуги було багато з тих законів, які приймалися тут, у Верховній Раді України, як часто нам доводилося відчайдушно, з останніх сил об'єднувати усіх в залі, щоб вийти на успішне голосування, на успішну реформу. І це відбувалося в той час, коли нам доводилося відбивати російську агресію. Це відбувалося в той час, коли нам доводилося в кожному бюджеті виділяти більше коштів для Збройних Сил, для армії, для військових. Ми захищали країну від агресора і водночас реформували всі сфери суспільного життя. Я нагадаю пенсійну реформу, нагадаю медичну реформу, нагадаю реформу місцевого самоврядування, на моє переконання, одну з найбільш успішних реформ. І ми спільно з урядом, і я хочу подякувати і Володимиру Борисовичу Гройсману, і всім членам уряду за підготовку і проведення тих реформ. І що було важливо? Було важливо велика координація між комітетами Верховної Ради і міністрами в підготовці кожної з тих реформ. Ви пригадуєте нашу реформу антикорупційну, Єгор, коли багато хто не вірив, що це можливо, але було створено всі антикорупційні органи. Це нашим парламентом була введена, я переконаний, найбільш відкрита система електронного декларування в світі. І українським парламентом був прийнятий Закон про антикорупційний суд з урахуванням усіх поправок Венеційської комісії. І це рішення, яке фактично продемонструвало повну єдність і громадянського суспільства, і українського парламенту, і наших закордонних партнерів. Ми реформували поліцію. Ми, колеги, провели історичні рішення в гуманітарній сфері. Пригадайте наші закони про декомунізацію. Який це був великий в залі порив, коли ми фактично змінювали гуманітарну політику України. Адже декомунізація – це була ментальна деокупація України, адже для Путіна важлива війна за серця і уми людей, а ми наш простір наповнювали українським духом. Як ми вводили квоти на телебаченні і на радіо, пригадуєте, як багато хто говорив, що можуть бути конфлікти, що суспільство не сприйме. А потім як суспільство аплодувало, коли чули українську пісню на всіх телебаченнях і на радіо. Я хочу подякувати і В'ячеславові Кириленкові за ці закони, які стосувалися захисту української книги і розвитку нашої культурної сфери, як і всім членам уряду. (Оплески) Я нагадаю, як ми голосували за звернення до Всесвятійшого Патріарха, і ми не знали точно, чи будуть голоси. І багато хто в цьому залі сподівався на Божу поміч, що це звернення, яке започаткувало шлях до Томосу, що, власне, воно було проголосовано в цьому залі. Звичайно, наше рішення про Закон про українську мову - це було неймовірною перемогою цього скликання, як і вчорашнє рішення про Виборчий кодекс. Ми зробили в гуманітарній сфері неймовірні речі: ми, нарешті, після багатьох десятків років визнали всіх, хто воював за українську незалежність у ХХ столітті, учасниками національно-визвольної боротьби, а також учасниками бойових дій. І це велика історична справедливість, яку ми спільно змогли здійснити в сесійній залі, в якій ми мали честь працювати спільно з сином головного командира УПА Романа Шухевича - Юрієм Шухевичем. І особливо хочу відзначити міжнародну діяльність. За ці роки нам спільно з Президентом Порошенком вдалося створити потужну антипутінську коаліцію. Мало хто вірив, що це можливо, що можливо протягом п'яти років утримувати санкції проти російського агресора. Завдяки великій дипломатії і парламентській, завдяки координації спільної роботи і Міністерства закордонних справ, і Президента Порошенка ми отримували цю коаліцію. І я вважаю великою перемогою те, що ми внесли зміни в Конституцію і визначили, що стратегічний напрям для України - це напрям в НАТО і в ЄС, яке демонструє незворотність цього напрямку. І, я переконаний, це історичне рішення, яке було прийнято цим парламентом. Нас багато критикують, і, напевно, є за що. І, напевно, що були помилки. Нам доводилось працювати в неймовірних умовах, у відчайдушних умовах нам доводилось працювати всі ці роки. Але я напевно знаю, що кожен з народних депутатів розумів цю відповідальність, яка лежала перед нами. Кожен з урядовців знав і розумів відповідальність кожного нашого рішення, кожної нашої дії, і кожен відчайдушно на своєму фронті проводив реформи: чи в медицині, чи в поліції, чи в Міністерстві фінансів. незважаючи на всю критику, яка може іти щодо нас, незважаючи на ці абсурдні ідеї, щоб зачистити поле від всіх тих, хто п'ять років захищав нашу країну, а власне, такою є вчорашня заява, зачистити поле від тих, хто захищав країну всі ці п'ять років, я переконаний, що історія дасть дасть високу оцінку нашим спільним діям. Ми будували фундамент великого українського дому, ми розвивали великий український європейський дім і робили сучасним, і робили його європейським. І я хочу подякувати усім присутнім в залі народним депутатам, незалежно від фракцій і незалежно від приналежності до тих чи інших партійних чи політичних груп, але, все-таки, окремо "Блоку Петра Порошенка". Дякую вам! Найбільша політична сила, без якої не було би жодного рішення в цьому парламенті. Я щиро вам дякую за відчайдушність, за дію і за постійну наполегливість. Я хочу подякувати "Народному фронту". Побратими, "Народний фронт" бойова фракція, яка була ініціатором величезної кількості національних рішень в парламенті, яка своєю енергією, своїм духом проводила ці рішення. Я хочу подякувати Радикальній партії. Хочу подякувати за дуже твердий орієнтир, що, попри всі суперечки і сварки, коли стояло питання України, коли стояло питання головного, Радикальна партія займала державницьку позицію, відкинувши усі політичні протистояння і амбіції. Хочу подякувати "Самопомочі". У нас були суперечки. Дякую вам. Але ви були величезний енергетичним двигуном, особливо у сфері новаторства і антикорупції. І, власне, цей двигун часто давав енергію для всього залу, щоб приймати рішення, стояли рішення важливі, ми теж забували про будь-які розбіжності. І ми ставали плече до плеча, як ми стояли і на Майдані, плече до плеча. Хочу подякувати "Батьківщині". І сьогодні, власне, Олексій говорив про те, як багато ми прийняли новаторських рішень. І теж хочу подякувати, що коли стояло питання чи змін до Конституції, чи коли стояли питання державницькі і національні, "Батьківщина" завжди стояла на позиціях української державності. І група (їх нема в залі, їх нема в залі), позафракційним особлива моя подяка. Особлива подяка. Ви знаєте, ключові, заключні голосування по 40 народних депутатів, по 40, більш ніж багато фракцій. Це було неймовірно! І за Виборчий кодекс – 40 голосів, і Закон про мову – майже 40 голосів. Фактично позафракційні давали ключові голоси під час ключових голосувань. Я хочу дужу щиро вам подякувати за цю підтримку. Я хочу подякувати за критику "Опозиційного блоку", який критикував нас протягом тих п'яти років і ми цю критику сприймали, і ми цю критику уважно заслуховували і сприймали її. Я хочу подякувати, колеги, Арсенію Яценюку, який був Прем'єр-міністром і який спільно з нами розпочинав ці реформи, які були непопулярними. І ми знали, що вони будуть непопулярні. Але він не шукав слави, він твердо йшов, працюючи для України. Хочу подякувати Володимиру Гройсману. Я переконаний, ці роки – це був неймовірний приклад, як парламент і уряд можуть працювати спільно. Подивіться нашу історію. Майже завжди це були конфлікти і протистояння. Ми змогли зробити систему, в якій і парламент, і уряд, і Президент працювали як одна команда. Тому що ми усвідомлювали: 100 років тому Україна програла, власне, тому, що очільники держави між собою воювали, забуваючи про зовнішнього агресора. Ми змогли створити умови, попри всі, які могли бути суперечки, що плече до плеча ми стояли всі ці важкі і непрості роки. І я переконаний: це дало нам підстави і змогу для будівництва нашого українського європейського дому. Я хочу подякувати Президентові Порошенкові за його енергію, за його неймовірний професіоналізм за всі ці роки. Багато ініціатив, і, зокрема, я говорив про НАТО, про ЄС – це були ініціативи Президента Порошенка. Його величезні зусилля у відбудові української армії, його величезні у зміцненні української армії, і отримання Томосу, отримання Української Православної Церкви – це були наші спільні дії, де ми стояли плече до плеча, але був його великий вклад енергії як Головнокомандувача. І я ніколи не забуду, що для мене було честю, що він давав наказ на контрнаступ, коли українські війська, які були зміцнені і нашими рішеннями, переходили в контрнаступ проти ворога, проти противника, проти агресора. Я переконаний, що всі ці події вже стали частиною історії. Я переконаний, що нам доведеться ще віддавати багато зусиль, колеги і друзі, щоб захищати ті цінності, які ми тут здобували. Вибори через 8 днів. Але я впевнений, незалежно від того, хто де з нас буде через 10 днів: чи народним депутатом, чи громадським активістом, чи журналістом, чи просто політичним діячем, - ми будемо відчайдушно і твердо боронити ті цінності, які були прийняті в цьому парламенті. Ми будемо їх захищати в парламенті, на майданах, на вулицях, тому що ці цінності – це цінності українські, це наш великий і потужний здобуток. І я впевнений, що ми будемо розвивати ті напрямки і ті реформи, які започаткували в цьому скликанні Верховної Ради України. Ми приведемо Україну і в ЄС, і в НАТО, і всі ті, які протягом 5 років будували фундамент для цього шляху, і надалі будуть працювати для цієї цілі. Депутатство – це лишень одна з форм боротьби. Багато тут присутніх займалися будівництвом України без депутатства і поза депутатством. І я впевнений, друзі, що ми і надалі будемо працювати разом в інших форматах, в інших діях, але ми будемо працювати разом плече до плеча. І окрему подяку, як і вчора, окрему подяку я хотів би сказати своїм заступникам

У найважчі години у цьому парламенті, коли було найважче, її плече було поруч, її слова влучні допомагали нам знайти в залі і порозуміння, і правильні орієнтири. Пані Ірино, моя щиро подяка за всі роки цієї роботи! Пані Оксано, хочу вам подякувати за дуже професійні поради. Я завжди зліва від себе чув і підтримку, і допомогу, і дуже професійні поради. Я дякую вам за підтримку всі ці роки. Я хочу окремо подякувати Апарату Верховної Ради України, всім працівникам. Без них не було б отих законів, які ми творили. І ви знаєте, що ми змогли зробити багато речей неймовірних. 56 років, якщо я не помиляюся, цей купол не ремонтувався. Ми змогли це зробити, щоб була… Так, і найшли можливість це зробити. Ви подивіться на хол Верховної Ради України, як він здобув українського змісту. Ми заходимо в зал, і ми бачимо портал з головним Прапором країни і Конституцією, і Акт Незалежності. Грушевський розпочинає наш пантеон голів Верховної Ради України. А стелі, де були комуністичні зображення, просто застелені. Ми наповнили український парламент українським духом. І це теж наше спільне досягнення. І я дякую за це і Апарату Верховної Ради України, дякую вам за цю роботу протягом всіх тих 5 років, охороні, яка допомагала нам, журналістам, які були з нами всі ці роки, і за критику, і за підтримку. Бо наша війна - це також був і інформаційний захист від російського агресора. Якби ми всі ці роки не стояли плече до плеча і не об'єднувались в найбільш ключові моменти, ми би не втримали країни протягом тих 5 років. Дякую усім! І не прощаюсь. який весь цей час дуже віддано працював, знаходив компроміси в цьому непростому залі і дуже багато зробив для посилення незалежності Верховної Ради України як єдиного законотворчого органу. Дякуємо, пане Андрію!

Шановний пане Голово Верховної Ради України! мене попросили без агітації, тому я нічого не буду говорити про "Українську стратегію". Шановні колеги народні депутати, шановний пане Голово, шановна президія, шановні заступниці Голови Верховної Ради України! Сьогодні день подяки. Я думаю, що є за що сказати "дякую" кожному народному депутату. Чесно можу сказати, що ця робота, робота на посаді і в парламенті, і на посаді Прем'єр-міністра, вона не була для мене легкою. Я думаю, ви про це знаєте. Я думаю, що нам вдалося вирішити ряд важливих питань, приймати правильні закони. Але є багато того, чого нам не вдалося. І тому ми маємо сьогодні і на адресу в цілому влади і багато критики. Я думаю, що зачасту вона є справедливою, але, разом з тим, нам вдавалося робити те, що було необхідно державі. Я не буду повторювати все те, що було зроблено. Про це сказав Голова Верховної Ради Андрій Володимирович. Я просто хочу подякувати кожному з вас, хто служив весь цей час державі, хто робив це щиро, відверто, хто свої політичні амбіції відставляв в сторону, а приймав правильні державницькі рішення. Я думаю, що такі рішення саме заслуговують поваги. Тому дякуючи кожному народному депутату. Пане Голово, хочу подякувати щиро вам. Я завжди відчував і відчуваю вашу підтримку. Наші стосунки завжди були побудовані на взаємній повазі, я дуже щиро їх ціную. І хочу побажати всім нам, щоб ми з кожним днем були ще більш впевнені в майбутньому, що Україна відбувається як сучасна, європейська держава. Мені дуже хочеться, щоб все те, що ми з вами зробили, принесло благополуччя кожній українській родині. Тому всім щиро дякую! Бажаю нам успіхів! І Слава Україні! Відповідно до затвердженого нами календарного плану проведення десятої сесії Верховної Ради України 12 липня передбачено завершення пленарної роботи на десятій сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Нагадую всім, що наступного тижня, з 15 по 19 липня, народні депутати працюють в комітетах, в комісіях і фракціях. десята сесія Верховної Ради України восьмого скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання оголошую закритим. (Лунає